Колеги, я ще почекаю 30 секунд, будь ласка, займайте робочі місця.

Отже, можемо реєструватись? Прошу народних депутатів провести реєстрацію. Реєструємося, колеги. Зареєстровано 345 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження у наших колег: Миколи ОлеговичаКадикала. Привітаємо пана Миколу. у Марії Василівни Матіос. Пані Марія, вітаю вас з днем народження, вам успіхів і депутатських, і творчих. (Оплески) Вітаю вас, пані Марія. хочу нагадати, що сьогодні відповідно до статті 25 Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Я прошу представників фракцій і груп провести запис для виступів. Прошу записатись. Колеги, будь ласка, усі фракції і групи прошу провести запис.

"Волі народу" слово надаєтьсяРибчинському Євгену Юрійовичу. Будь ласка, пане Євген. Шановні колеги, ще вчора я хотів присвятити сьогоднішню промову тим актуальним темам, які ми обговорювали на Погоджувальній раді: це і тема загального зубожіння народу на фоні нових рейтингів Forbes, це і тема ринку землі на фоні втрати нашої фінансової незалежності і тема війни на сході на фонідерибану військового бюджету, і тема боротьби з корупцією на фоні усунення основних антикорупціонерів. Але сьогодні я хочу говорити зовсім про інше, не про одного запального, вірніше, грузина, якого спочатку запросили, а потім випхали в три шия, а про мільйони українців, яких нікуди не запрошували, але фактично випихають з країни за кордон курсами, тарифами, цінами і несправедливістю. За даними аналітиків сьогодні в Україні всього налічується 33 мільйони осіб. З них за даними Державного пенсійного фонду 12 мільйонів -це пенсіонери. За кордоном працюють понад 10 мільйонів українців? і процес трудової міграції далі триває. Кількість робочих місць в країні меншає, а кількість магазинів ROCHEN, навпаки. C'estla vie, як то кажуть французи, таке життя. Але чи не ми з вами відповідальні за таке життя нашого народу?

Хіба не ми з вами замість того, щоб пересаджати сепаратистів, спокійно спостерігаємо як один за одним в тюрми саджають патріотів? Що толку, що ми з вами критикуємо владу? Хіба не ми з вами і є, власне, владою? Хіба не нас обрав народ, який оцінює нашу роботу сьогодні як незадовільну? Ми з вами обіцяли бандитам тюрми, а молоді європейську перспективу. Бандити прекрасно прижилися з новою владою, а молодь прекрасно собі виїжджає у пошуках кращого майбутнього за кордон. Омріяний роками безвіз тільки посилив цей хибний процес. Ми тиждень тому прийняли новий бюджет, в ньому закладена пенсія на рівні 1 тисячі 452 гривень. Як я вже казав раніше, у Штатах собаку годують на 100 баксів на місяць, а у нас пенсіонера на 50. Ми явно щось забули, ми явно займаємося чимось не тим, якщо народ за стінами цього парламенту зубожіє, а не примножує свої статки. Ми маємо схаменутися і зайнятися виключно тим, щоб нас завтра не прокляли наші нащадки. Зменшити податки, збільшити пенсії, захистити землю, відновити економіку, забезпечити правопорядок, повернути наукові кадри, подолати хамство і безкультур'я, стимулювати національного…

Ми можемо, і я в це вірю, я знаю, що у нас є шалений потенціал, і давайте не розбазарювати його дарма, а працювати щодня, щохвилини, щомиті аби українець зажив в Україні краще, ніж за кордоном. Якщо Господь з нами, хто проти нас? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Блоку Петра Порошенка" запрошується Герасимов Артур Володимирович голова фракції. Будь ласка. 10:08:45 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці, ми розпочинаємо останній сесійний тиждень в цьому році. За цей рік ми чітко продовжили початок в 2014 році шлях важливих, системних змін в державі. Ми продовжуємо реформування армії. І сьогодні провідні країни світу переймають наш військовий досвід. Ми зберігаємо нашу енергетичну незалежність і успішно тримаємо міжнародний фронт проти країни-агресора. Ми будуємо нові дороги. Ми збільшуємо підтримку українського кіно, української книги та української музики. Ключовим в цьому році стали судова, медична, пенсійна, освітня реформа та започаткована Президентом України реформа сільської медицини. З минулої п'ятниці в Україні повноцінно запрацював оновлений склад Верховного Суду як найвищого органу в системі судоустрою України. У сфері охорони здоров'я ми запровадили нові принципи фінансування, державні кошти будуть безпосередньо витрачатися на потреби пацієнтів. Ми заклали основи для розвитку системи охорони здоров'я. Завдяки першому етапу пенсійної реформи ми не лише підвищили пенсії для мільйонів пенсіонерів, але і запровадили сучасні принципи нарахування пенсій. Закон про освіту запровадив нові підходи в освітньому процесі. Нагадаю, що надважливою в цій реформі стало значне посилення державної мови в отриманні освіти. Водночас треба констатувати, що в парламенті є політичні діячі, які намагаються саботувати ефективну роботу Верховної Ради. В той час, коли коаліція на чолі з президентською фракцією відстоювала кожен реформаторський законопроект, частина депутатів зосередила свої сили виключно на спробах підвищити напругу в суспільстві. Останнім яскравим прикладом є підтримка низької політики в пана Саакашвілі, який за кошти команди Януковича влаштовує так звані акції протесту і намагається спровокувати силове протистояння. Тепер всі ті, хто хотів політичного піару на фоні Саакашвілі, готовий був взяти його на поруки у суді, несуть повну відповідальність перед суспільством за підривні дії екс-президента Грузії і його прибічників. Бо, нагадаю, під час штурму Жовтневого палацу під загрозу були поставлені життя і здоров'я українських дітей, і це так само на совісті політиків, які готові були за нього поручитися. Від імені фракції партії "Блок Петра Порошенка" закликаю Верховну Раду України прийняти консолідовану політичну заяву з категоричним засудженням і неприпустимістю таких подій. Повертаючись до роботи парламенту, протягом цього тижня нам необхідно прийняти низку важливих законів, і перш за все це ініціативи Президента України, які звільняють від електронного декларування громадські організації; не менш важливе - підтримати президентський законопроект щодо посилення реформи децентралізації та розвитку фермерського господарства,деконцентрацію у сфері земельних відносин та посилення захисту від рейдерства. Країна чекає на конструктивні закони, реформи і зміни, а спроби посіяти хаос, підвищити напругу в суспільстві – це фактично відкриття внутрішнього фронту в державі виключно в інтересах нашого ворога. Дякую. Дякую вам. Тимошенко Юлія Володимирівна від фракції "Батьківщина", будь ласка. Я зараз від імені партії "Батьківщина" звертаюся до всіх громадян України, які нас чують. Зараз, в останні практично дні року, який іде, розпочалася нова велика махінація Я хочу привернути вашу увагу на те, що ніякий ринок не диктує сьогодні курс гривня-долар. Це абсолютно сплановані акції, які направлені на те, щоб декілька банків придворних, які близькі до Президента України, збагачувалися на коливанні курсу і заробляли свої мільярди Я хочу запитати, чому в цьому залі вже сім місяців не розглядається питання відставки паніГонтаревої? Скажіть, будь ласка, як таке може бути, щоб сім місяців голова Національного банку, яка підозрюється в корупції, яка підозрюється у зловживаннях своїм службовим положенням, щоб вона відпочивала і в той же час рахувалася Головою Національного банку України, і за спиною в українського суспільства маніпулювали курсом гривні, доводячи практично до бідності кожного громадянина України? Я думаю, що є спільники у пані Гонтаревої. Цей спільник - Президент України. Вони разом де-факто споживають Національний банк як ще один елемент заробляння своїх надприбутків. І це означає, що або парламент піднімає це питання, розглядає це питання і притягає практично до відповіді в цьому залі і пані Гонтареву, і Президента, якщо ми парламентсько-президентська форма правління, або парламент також буде спільником. фракція "Батьківщина" наполягає, щоб питання відставки Гонтаревої було на четвер включено до порядку денного, щоб ця особа була відправлена у відставку, щоб була відкрита кримінальна справа по її зловживанням службовим положенням і корупцією на можливостях Національного банку, а також практично саботаж і непрофесійність щодо ослаблення курсу гривні і, як наслідок, ошукання кожної людини в Україні. Якщо цього зроблено не буде, це буде означати, що і більшість у парламенті несе відповідальність за падіння курсу гривні, за заробляння тіньових грошей на маніпуляції гривні і за зубожіння людей. Наступний виступ від "Опозиційного блоку", будь ласка, голові фракції "Опозицій блок" пану Бойку. Пане Юрій, запрошуємо вас до трибуни. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! В кінці кожного року прийняти підбивати підсумки. Чим запам'ятається українцям цей парламент? Нічим добрим. Яскравим доказом тому є вкрай низький рейтинг довіри до влади і до парламенту з боку громадян України. Верховна Рада запам'ятається штампуванням законів, які призвели до зростання тарифів і цін, зростання кількості трудових мігрантів, розгулу злочинності і нездатності силовиків з цим впоратися, падінням промислового і сільськогосподарського виробництва. Влада допрацювалася до того, що скоро молоко і м'ясо Україна буда ввозити з-за кордону. Робота цього парламенту ознаменувалася ухваленням так званих реформ: пенсійною, яка, фактично, знищує пенсіонерів; освітньою, яка знизить рівень грамотності населення, а вже зараз пересварила нас з сусідами через Положення про мову; подальшим розвалом системи охорони здоров'я імедреформою, яка доб'є і медицину і людей. Парламент став центром створення проблем для громадян України. Люди з тривогою чекають чергового сесійного тижня, щоб не з'явились чергові сюрпризи від народних депутатів. Позитивних рішень парламенту дуже мало, мабуть, лише два: вдалося не допустити розпродажу землі і запобігти масштабному вивозу лісу-кругляка з України. Парламент так і не заслухав звіт уряду і не ухвалив стратегічну програму розвитку держави, жодного кроку не зробив щодо примирення на Сході. Ефективність парламенту така ж, як довіра до влади – на нулі. Але вихід є: за три пленарних дні скасуватипсевдореформи, заслухати звіт силовиків з розслідування резонансних злочинів, розблокувати питання підвищення пенсій для військових пенсіонерів і пенсіонерів МВС, заслухати звіт уряду - і після цього відправити його у відставку. Але, розуміючи, що цим займатися не будемо, пропонуємо парламентусаморозпуститися, і це стане найкращим новорічним подарунком українцям від депутатів. Дякую за увагу. Я запрошую на трибуну лідера фракції "Самопоміч" Олега Березюка. Будь ласка, пане Олеже, вас до виступу запрошуємо.

за рахунок працелюбності української людини. Чи вижила вона завдяки діяльності парламенту? Це треба глибоко проаналізувати, забравадними звітами, насправді, оскал тиранічної, деспотичної машини, яка розкручується. Те, що Генеральний прокурор приходить на найвищу трибуну української демократії і в прямий спосіб ставить на коліна депутатів, в прямий спосіб погрожує і забирає мандат, який він не давав, в прямий спосіб відкриває слідство і запрошує в суд, порушуючи закони, згідно яких він має діяти, а при цьому Голова Верховної Ради мовчить, парламент мовчить. Це означає, що парламент є є або рабом, або слугою деспотичної машини. При цьому антикорупційні органи руйнуються. Президент і парламент не виконує свого обов'язку і не вносить, і не розглядає Закон про антикорупційний суд. А потім нарікає, що в нас псуються відносини із закордонними друзями і фінансовими інституціями. А вони не хочуть дружити з інституціями, які є деспотичними і дбають про власну кишеню, а не про бюджет країни. Ворог окупував нашу територію. Ворог вбиває наших людей. А парламент протягом трьох років разом з інституцією Президента не хоче визнати війну війною, окупацію окупацією, а ворогом ворога. Кому тоді служить цей парламент?Парламент, парламент?Парламент, який приймає бюджет країни, який забезпечує на 46 відсотків потреби української армії. А тепер далі про економіку. Ми всі дбаємо про витратну частину, а хто забере гроші в олігархів, прийнявши закон про податок на виведений капітал? А хто прийме законопроект, який буде впроваджувати сучасну фінансову поліцію? А чому ми до сьогоднішнього дня не контролюємо і не вказуємо на те уряду, що не працює Закон про трансферне ціноутворення? Це всі ті законопроекти, які забирають гроші у олігархів і віддають людям. І останнє. Це все не просто від корупції, це від політичної корупції, тому що цей зал не хоче прийняти Закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній… …на пропорційній основі з відкритими списками. Знаєте, чому? Тому щоолігархат хоче мати систему виборів, яка вибирає васалів, залежних від деспотичної і тиранічної машини. Цей парламент має ще багато роботи, щоб прислужитися людям, а не господарям, які платять їм на кожний… перед новим роком гроші з вкрадених грошей від українського бюджету і українських людей. Будь ласка, від "Народного фронту" лідер фракції Максим Бурбак. Просимо до слова. 10:21:55 БУРБАК М.Ю. Вітаю, колеги! Фракція "Народний фронт" наполягає на розгляді у четвер законопроекту про відновлення територіальної цілісності України. Закон про визнання Росії агресором, про покладання, повну відповідальність Росії за окуповані території має бути ухвалений в найкоротший термін. Позиція "Народного фронту" чітка, послідовна і незмінна: цей закон потрібен Україні, і його прийняття є надважливим правовим і політичним рішенням в нашій країні. Це дозволить нам захистити мирне населення окупованих територій через поширення норма міжнародного права щодо обов'язків і відповідальності країни-окупанта. Крім того, це стане підставою для розширення українських і міжнародних санкцій проти Російської Федерації, а також початком формування консолідованої правової претензії до Росії за всі збитки внаслідок агресії та окупації. Йдеться про вже подані та майбутній судовий позов від України на сотні мільярдів доларів. Цей закон повинен бути прийнятий, тому що цей закон в інтересах Української держави, голосування за нього покаже українському суспільству, хто насправді вболіває за відновлення територіальної цілісності нашої держави і протистоїть російській агресії тут, в парламенті України. Зараз Росія під надуманим приводом заявила про свій вихід зі складу так званого спільного центру координації контролю. Це означає ескалацію конфлікту, відмову від мирного плану, подальше утримання території Донецької, Луганської під Це ще один крок і ще одне підтвердження того, що жодних мирних домовленостей Росія не збирається виконувати. І це ще один фактор для негайного обов'язкового ухвалення Закону про відновлення територіальної цілісності України. Я підкреслюю, що для нашої фракції, для "Народного фронту" пріоритетом є і буде відновлення територіальної цілісності України, повернення Донбасу та Криму, покарання Росії за злочини перед українським народом. Для нас і надалі пріоритетом залишатиметься зростання добробуту українців та соціальне забезпечення військовослужбовців та їх сімей, підвищення престижу професії українського військового, оснащення сучасним озброєнням української армії, досягнення нею стандартів НАТО. "Народний фронт" і надалі буде відстоювати розвиток оборонної промисловості, розробки сучасного озброєння. Ми будемо і надалі спрямовувати зусилля парламенту і виконавчої влади для протидії ворожій пропаганді, посилення та розширення санкцій проти країни-агресора. Роботу над енергетичною безпекою та енергетичною незалежністю почав Арсеній Яценюк ще у 2014 році. І завдяки вольовим рішенням його уряду ми позбавилися газового зашморгу Росії. Сьогодні депутати від "Народного фронту" розробили законопроект про енергетичну безпеку. Це ще одне важливе питання зі сфери безпеки. Важливим напрямком для "Народного фронту" залишається продовження антикорупційної реформи і нормалізація становища в антикорупційній сфері. Зокрема це створення Антикорупційного суду та призначення аудитора НАБУ. Питання національної безпеки передусім. Ми не зможемо здійснити економічний і соціальний ривок, доки не здолаємо ворога і унебезпечимо свою територію від його зазіхань. Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. БУРБАК М.Ю. Я ще раз звертаюся до народних депутатів… патріотизм та виявити здоровий глузд, та проголосувати вже в цей четвер Закон про відновлення територіальної цілісності нашої держави ти визнання Росії країною-агресором. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від Радикальної партії, від фракції радикальної Олег Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Політика влади, безвідповідальна, нечесна, корумпована, недалекоглядна привела до хаосу, який сьогодні ми бачимо в країні. Це треба подякувати владі, Президенту Порошенку, найнятим ним закордонним реформаторам, які сьогодні всі разом добивають рідну країну, для них нерідну, для нас рідну. Тому їм і байдуже, тому що це нерідна для них країна. Хто в першу чергу страждає? Українці, в першу чергу, на власних доходах, на курсу гривні в обмінниках, на знеціненні навіть тих мізерних заощаджень і невеликих підвищень до зарплат і пенсій, які у них були здійснені останнім часом. Тому відповідальність за бардак, за хаос, за знецінення заощаджень українців, за зубожіння українців, в першу чергу, несе влада і персонально Президент Порошенко. Кілька місяців, більше ніж півроку немає голови Національного банку. Вони паразитують, вони грабують, вони називаються за рахунок українців, голова Нацбанку відпочиває. Фракція Радикальної партії вимагає негайного звіту в парламенті голови Національного банкуГонтаревої. Негайного звіту про результати роботи і відставки з посади голови Нацбанку Гонтаревої. Ми звертаємось, наша команда звертається з вимогою до Президента Порошенка виконати конституційну вимогу і внести до парламенту подання на призначення нового голови Національного банку. В умовах дестабілізації курсу гривні, в умовах знецінення заощаджень, обкрадання українців Нацбанк не може бути без керівника, Нацбанк не може бути без абсолютно керованої правильної яка давала б можливості національному бізнесу розвиватись. Що ми маємо натомість? Нацбанк піднімає облікову ставку, обмежує кредитні можливості для кредитування наших національних виробників і ми знову стаємоконкурентно в програшній позиції порівняно з І от вам результати діяльності нинішньої влади. За 11 місяців цього року імпорту в Україну завезено на 5 мільярдів доларів більше, ніж ми продали експорту. Оце кожен українець відчуває на своїй кишені. Тому що для того, щоб була стабільна гривня, щоб були стабільні ціни, треба продавати стабільні ціни, треба продавати свою продукцію, а не завозити імпортну. Саме тому наша команда вимагає прийняття Закону "Купуй українське", стимулювання і підтримку національного виробника, щоб ми більше продавали своєї продукції, щоб більше створювали робочих місць для українців, щоб піднімали зарплати і пенсії, і інфляція не з'їдала ті заощадження і ті підвищення, які ми добиваємося для українців. Ми вимагаємо радикальної зміни економічної політики і відповідальності влади за зубожіння українців. Дякую вам. Від фракції "Відродження" до слова запрошується Антон Яценко. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги і перш за все шановний український народе, я хочу всіх привітати зі святом Святого Миколая. І наша група "Відродження" вкотре піднімає проблему лікування хворих дітей в Україні. Ми зробили багато шляхів у цьому році і вирішили питаннякохлеарної імплантації, ми вирішили питання фактично у цьому році майже відсотків на 80 лікування за кордоном, але залишається ще багато інших, таких як дитяча онкологія, прийняття Закону про рідкісні (орфанні) захворювання і багато інших. Тому ми наполягаємо і нагадуємо, що ще за ініціативи нашої групи при уряді створена робоча група, ще влітку, щодо вирішення проблем лікування саме дитинства в Україні, щоб люди перестали збирати кошти. І просимо всіх у цей день депутатів Верховної Ради, чиновників долучитись до цього питання і так, щоб ми зробили вже у першому кварталі відповідні законодавчі кроки, щоб припинити ганебну практику, коли Україна є єдиною країною на території Європи, де повністю не фінансується дитинство. Це неподобство! Тому ми дуже сподіваємося на підтримку інших політичних сил незалежно від поглядів на інші політичні проблеми. Я дякую за увагу і дуже сподіваюсь на підтримку. Дякую. Дякую, шановні колеги. До слова запрошується Оксана Сироїд. І я прошу запросити всіх депутатів у зал, це заключний виступ, після нього ми перейдемо до голосування, тому прошу всіх заходити у зал. Будь ласка. 10:30:24 СИРОЇД О.І. Шановні колеги, з часів Другої світової війни суверенітет держав є беззастережним, усіх держав за винятком однієї: за винятком України. Підписавши Мінські домовленості, ті, хто це зробив, поставили суверенітет України у залежність,залежність від ворога, залежність від Росії. І саме тому Росія сьогодні дозволяє собі диктувати Україні умови. Вчорашній так званий вихід Росії із так званої СЦКК насправді не для того, щоб звільнити територію України і навіть не для того, щоб змусити Україну вести перемовини напряму з російськими маріонетками. Це для того, аби змусити Україну виконувати ті самі Мінські домовленості, тобто фактично нашими з вами руками зруйнувати державність України. Вчора також ми почули заклики до того, аби порахувати збитки, які ми зазнали від блокування торгівлі з окупованими територіями. Але ж хіба торгівля з окупаційною адміністрацією - це не є та сама підтримка окупаційної адміністрації і підтримка тих самих маріонеток? Підписавши Мінські домовленості насправді ви не просто звільнили Росію від відповідальності за те, що вона зробила за наслідки окупації, підписавши Мінські домовленості, ви обміняли суверенітет і армію на прибутки від фактичного збагачення на війні. І саме тому сьогодні вас змушують платити за рахунками, саме тому відбулося голосування за зміни до Конституції з особливим статусом, саме тому ви голосували за подовження особливого статусу, саме тому проголосована амністія і саме тому тут немає закону про визнання Росії відповідальною за окупацію і визнання Росії окупантом, саме тому сьогодні звучать ті пафосні заклики, саме тому ми досі не маємо указу Президента про застосування Збройних Сил України і саме тому головний військовий прокурор України сьогодні має карт-бланш на переслідування українських військових. Якби в цьому залі було більшість вільних і гідних людей, ми би точно без пафосних закликів давно б проголосували закон, який визначає Росію окупантом і покладає відповідальність на Росію за наслідки окупації. Ми би давно заслухали уряд, тільки не про збитки від блокади торгівлі з окупованими територіями, а про збитки які зазнав народ України від чотирьох років окупації. І якби ми були гідними і вільними, ми би вимагали від Президента указу про застосування Збройних Сил України для того, щоб захистити наших військових. Дякую. До слова запрошується Ірина Геращенко. І ще раз запрошую всіх народних депутатів заходити в зал і приготуватися до голосування. Шановні колеги, дійсно, надзвичайно важливо, що сьогодні в той день, коли всі українські громадяни чекають головного дива - і це об'єднує нашу країну, - це повернення миру на Донбас, це повернення Криму під українську юрисдикцію, в цій залі звучить по суті дискусія: так що буде з Донбасом? І це є світоглядна дискусія. Примітно, що крокодилові сльози відносно того, що сьогодні чи завтра на порядку денному не стоїть Закон про окупацію Донбасу, ллють депутати і фракції, які в першому читанні проголосували проти визнання країни агресором. Більше того, вони ламали мікрофони президії, вонишвиряли шашки, коли ми з вами голосували "проти", за те, що Росія – це є країна-агресор. І ми скажемо цим фракціям: ми і в другому читанні прочитаємо прочитаємо і проголосуємо цей закон, але тоді, коли це буде стратегічно вигідно Україні, для того щоб виграла Україна. А що має бути цього тижня? І насправді, чому це має бути в той момент, щоб стратегічно виграла Україна? Завдяки Мінським угодам, які ці політикани намагаються насправді зірвати, вже вкотре наші партнери продовжують жорсткі економічні санкції проти країни агресора. І саме цього тижня вони будуть підписані. А ті, хто хочуть кинути Україну на шлях підігрування Кремлю, і нашими руками, дійсно, нашими руками зняти вони теж сидять в цій залі, вони добре розмовляють українською, вони часто рядяться в вишиванки, але нічого спільного з українським патріотизмом в цих словах немає. Я хочу нагадати цим політиканам, що свою блокаду на крові вони почали з гасла: "Ми звільнимо заручників". Насправді тільки погіршили ситуацію івідтермінували ці серйозні історії. І тут зараз, колеги, іде світоглядна дискусія: так хто для нас 3 мільйони українців на окупованих територіях? Вони всі колаборанти, вони всі не українці? Та ні, це жертви Путіна і Кремля, це люди в окупації, і ми будемо боротися за людей і за території. І коли сьогодні нам говорять, що ми торгували з окупаційним режимом, та це ви допомогли окупаційному режиму вкрасти українську власність. Тому що ті підприємства, які там працювали до березня, вони перереєструвалися на українські території, вони платили податки Україні, вони платили податки в Пенсійний фонд, а громадяни-українці, які є більшими патріотами, ніж ви, вони працювали там, а не воювали, а ви допомогли реалізувати цей сценарійКурченка. Отже, колеги, виступи завершені. І я хочу нагадати, що згідно порядку денного у нас стоять перших два закони соціальних. І для того, щоб ми змогли пройти повноцінно сьогоднішній порядок денний, я, колеги, буду усіх закликати підтримати пропозицію розгляду їх за скороченою процедурою. І тому я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Ми переходимо до першого проекту закону порядку денного це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю). І, колеги, я попрошу усіх підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу займати місця і приготуватися до голосування, будь ласка. Прошу приготуватися до голосування. Нам треба 150 голосів, щоб ми змогли перейти до скороченої процедури. І я сподіваюся, і переконаний, що всі підтримають цю пропозицію. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю) (номер 6710) ми розглянули за скороченою процедурою і прошу всіх підтримати дану пропозицію. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу всіх підтримати. Колеги, голосуємо, прошу підтримати.

Я ще раз поставлю, тільки я хочу вам нагадати логіку. У нас сьогодні блок паливно-енергетичного комплексу, напружений і насичений порядок денний, я не розумію логіки неголосування за скорочену процедуру. Перші закони є об'єднуючі, вони є соціальні, їх підтримують усі фракції, я ще раз закликаю, усіх фракцій підтримати дану пропозицію. І прошу зараз зайти в зал і приготуватись до голосування. Отже, колеги, можемо голосувати. Логіка зрозуміла, логіка підтримується. Будь ласка, прошу підтримати. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію, що проект Закону щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (номер 6710) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос, уважно голосуємо. Прошу підтримати.

Ставлю ще раз на голосування, третій раз, я прошу голів фракцій змоблізувати, і ще раз хочу наголосити: якщо ми ввійдемо в повну процедуру, це займе як мінімум годину і ми не зможемо порядок денний, який ми узгодили на Погоджувальні раді, повноцінно пройти. Я прошу всіхзмобілізуватися, прошу зайняти робочі місця, уважно підійти до голосування. Ви бачите, кожен голос має значення. І я прошу підтримати пропозицію, щоб проект Закону щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (6710) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Прошу уважно всіх проголосувати. Голосуємо! Прошу підтримати. За-160 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Федорович Наталію Володимирівну. Будь ласка, пані Наталія. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, проектом Закону України пропонується внести зміни до 44 законодавчих актів, зокрема, Сімейного кодексу України, Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України" та інших Законів України, зокрема пропонується слово "інвалід", "дитина-інвалід", "інвалід з дитинства" та "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідних відмінках і числах. Прийняття проекту закону України дасть змогу привести чинне законодавство у частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і факультативного протоколу до неї, створити справедливі та сприятливі умови життєдіяльності для осіб з інвалідністю. Я абсолютно переконана, що прийняття цього законопроекту сьогодні за основу і, дуже буду просити вас, в цілому буде великим подарунком до сьогоднішнього свята для усіх осіб з інвалідністю в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. До співдоповіді я запрошую першого заступника голови Комітету у справах ветеранів, учасників АТО та людей з інвалідністюБурбака Максима Юрійовича. Пане Максим, будь ласка. Шановні колеги, як вже було сказано, основна мета законопроекту - приведення законів України до уточненої назви Конвенції про права осіб з інвалідністю. Відповідно до Закону від 7 вересня 2016 року номер 1490 у назві та тексті Закону про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї слово "інвалідів" замінено словами "осіб з інвалідністю" з метою приведення цих документів у відповідність до офіційного перекладу конвенції. Для цього в 42 законах слова "інвалід" "дитина-інвалід" замінюються словами "особи з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю", тобто законопроект в основному має технічний характер. Головне науково-експертне управління підтримує прийняття законопроекту за основу в першому читанні. Комітет теж підтримує цей законопроект. Водночас акцентуємо увагу на необхідності уточнення норми Закону про основи соціальної захищеності інвалідів України щодо збереження права студентів з інвалідністю на одержання соціальної стипендії. На сьогодні таке право передбачено в Законі про охорону дитинства. З урахуванням цього зауваження комітет на своєму засіданні від 6 вересня 2017 року прийняв рішення рекомендувати Верховній Ради України законопроект 6710 прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням такої поправки. В абзаці 15 підпункту 11 пункту 3 розділу І законопроекту слово "академічно" виключити. Прошу також доручити профільному комітету разом з Головним юридичним управлінням внести до законопроекту відповідно техніко-юридичні правки. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

підтримувати такі ініціативи і йти на порядок денний з соціальними проектами, а то люди вже не знають, чим ми тут займаємося, що краще жити не стає. Але я хотів сказати, що також додати до такої ініціативи, що нам потрібно переглянути і інші нормативні акти, які сьогодні стосуються порядку перегляду або уточнення інвалідності. До мене як до народного депутата на прийом приходять люди з інвалідністю, які розказують про ті проблеми, які виникають під час переоформлення статусу кожного року і отримання нових і нових довідок і документів, і підтверджень. Нам потрібно від цього відійти і зробити життя для людей з особливими потребами легше, незважаючи на те, що інфраструктура в більшості міст вона сьогодні не підготовлена, так хоч давайте зробимо, щоби у них не було перепон у нормальному житті існування у суспільстві. Тому відповідні запити депутатські я подав сьогодні на адресу перших осіб держави і хотів би, щоб цей порядок денний був наповнений не тільки в парламенті, але в Кабінеті Міністрів і в Адміністрації Президента, щоб ми мали окремі питання стосовно підтримки людей з особливими потребами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Самопомочі"Сисоєнко Ірина Володимирівна передає слово для виступу Семенусі. Будь ласка. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! За данимиМінсоцполітики 2016 року на тисячу українців 61 людина має інвалідність, а це близько 2,5 мільйонів людей різних груп інвалідності. За роки гібридної війни з Росією ця кількість лише зросла. На 2017 рік більше 5 тисяч людей офіційно отримало статус інваліда війни. В 2017 році держава виділила більше 8 мільярдів гривень державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, тобто за середніми показниками це трохи більше 3 тисяч гривень на рік або 262 гривні щомісячно. Пенсію за інвалідністю станом на січень 2017 року отримало майже півтора мільйони людей, а розмір такої пенсії становив 1400… 1247 гривень, а після осучаснення – 1452 гривні. Такий розмір пенсій і соціальної допомоги особам з інвалідністю від держави більше схожий на посміховисько. Окрім того, що держава не надає гідного грошового забезпечення, для цих людей не створено жодних мінімальних умов для нормальної соціалізації. Запропонований законопроект, справді, містить низку добрих тез. тез. Окремо хочу звернути увагу на те, що люди з інвалідністю постійно стикаються з бюрократичними труднощами, аби отримати навіть те, що їм гарантовано державою. Зокрема, у Харкові Володимир Могидар, інвалід ІІ групи, розповідає, що для замовлення ортопедичного взуття на протезному заводі Харкова у нього кожного року вимагають нову довідку про те, що він є інвалідом, хоча має безстрокову групу інвалідності. В усьому світі інвалідність – це не вирок. відсотків людей у всьому світі мають інвалідність, проте в розвинутих країнах на першому місці стоїть навіть не матеріальна допомога, а створення необхідних умов для максимальної соціалізації та інтеграції в суспільство людей з обмеженими можливостями для того, щоб вони повноцінно відчували себе рівними поруч з іншими співвітчизниками і жили звичайним активним життям. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу"…

Іван Спориш, 15 округ, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина. Шановні народні депутати, шановна президія, звичайно, законопроект 6710 наша фракція буде підтримувати. Насамперед, як вже було сказано, в даному законопроекті особи з інвалідністю, сьогодні ми замість слово "інвалідність" повинні замінити "особами з інвалідністю". І це є закономірно, тому що ми бачимо, що Україна має серйозні проблеми з рівнемінклюзивності у забезпечення рівних прав розвитку і самореалізації для осіб з інвалідністю. Наша фракція "Блок Петра Порошенка" ініціювала над втіленням ініціативи Президента у впровадженні інклюзивної шкільної освіти України. І ми бачимо, де наразі,наразі з тисячами дітей з інвалідністю здобувають освіту поруч зі своїми однолітками. І це є великий плюс, де дійсно дитина може себе реалізувати, і де дитина може нарівні учитися, працювати і розвиватися. Тому саме і в цьому ми повинні змінити таку рівність серед дорослого населення на законодавчому рівні. Тому я думаю, що ми повинні всі ці неполадки, які були раніше, усунути, і даний законопроект 6710 підтримати. Адже дійсно він сьогодні дає нам можливість зробити наразі рівні умови серед всіх інвалідів, осіб з інвалідністю, щоб вони разом із своїми… і в роботі, і в суспільстві не відчували себе такими. Дякую.

На прикладі розгляду цього законопроекту я хотів би показати та закцентувати вашу увагу, на яких саме законопроектах зараз зосередився орган законодавчої влади. Законопроект 6710 є технічним законопроектом. Тут йогопреподносят як законопроект, який є доленосним, який є дуже важливим для осіб з інвалідністю. З точки зору гуманності перейменування "інвалід" на "особа з інвалідністю", "дитина-інвалід" - на "дитину з інвалідністю", це важливо. Але буде краще жити цим людям в Україні при прийнятті цього законопроекту? Очевидно, що ні. Адже цей законопроект не вирішує проблему матеріального забезпечення. Цей законопроект не вирішує проблеми доступу зазначених осіб на роботу, осіб з обмеженими можливостями. Тому, на мою велику на моє особисте переконання та на переконання фракції нашої, необхідно не технічні законопроекти розглядати, а саме законопроекти, пов'язані з покращенням життєвих умов цієї категорії осіб. …необхідно розглядати саме законопроекти, які б підвищували матеріальне забезпечення зазначених осіб, які б підвищували їх утримання з боку держави. Цей законопроект є технічним, ми підтримуємо. Але, ми вважаємо, це не достатньо для того, щоб держава піклувалась та забезпечувала гарні умови життя цієї

Прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, що за 2 хвилини ми переходимо до голосування. Зараз від позафракційних два виступи. Спочатку Андрій Іллєнко, потім Сергій Міщенко. Будь ласка, по одній хвилині. Андрій Іллєнко. Включіть мікрофон. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Безумовно, треба підтримати цей законопроект. Хоч, безумовно, він також не вирішує більшості проблем людей з інвалідністю в Україні. І ви знаєте, безумовно, це і проблема матеріального забезпечення, але не тільки вона, тому що перш за все це питання інтеграції людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Дуже часто у наших містах немає відповідної інфраструктури для людей з інвалідністю. Ми бачимо те, що ці люди дуже часто не мають можливості на нормальне працевлаштування, на отримання освіти, і це ті питання, якими, безумовно, має займатися парламент. І тому, власне, у цьому ж контексті хотів би наголосити, що обов'язково цей законопроект треба голосувати у редакції профільного комітету, де наголошується на право студентів з інвалідністю на отримання соціальної стипендії. Це дуже важливо і саме у такій редакції необхідно проголосувати за даний закон. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ - Сергій Міщенко. І я прошу всіх займати робочі місця. Будь ласка, пане Сергію. Київщина. Ми бачили сьогодні виступи наших колег, які у 90 своїх відсотках виступів сказали про те, що це технічний закон, що одне слово міняється: поняття на інше поняття. Але існує дві проблеми, які десять із інвалідів скажуть, що це саме головне. Перша проблема – це матеріальне забезпечення, а це бюджет. Про це ми можемо говорити дуже багато: є гроші є підвищення, немає грошей – немає підвищення. Але є основне, треба ще спочатку отримати оцю інвалідність. Так от що приходять люди на прийоми до депутатів. Коли людина хоче отримати інвалідність, вона повинна декілька тижнів полежати у районній лікарні, заплатити гроші на це, потім направлення дадуть в обласну лікарню, там заплатити гроші. Тобто віддати не одну пенсію за інвалідність для того, щоб їй цю інвалідність отримати. Тому Кабінет Міністрів, я вважаю, потрібен

Колеги, будь ласка, займайте робочі місця. І ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю) (номер 6710) за пропозицією комітету за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, підтримаємо законопроект. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Уважно! Голосуємо! Прошу підтримати.

Це проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам АТО (номер 7161). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

156 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниСюмар Вікторію Петрівну. Шановні колеги, шановний пане Голово, цей законопроект розроблено у відповідь на звернення самих учасників антитерористичної операції, які мають величезну проблему. Люди, які втрачають кінцівки, сьогодні в Україні фактично лишаються соціально незахищеними. Чи ви знаєте, наприклад, той простий факт, що воїн, який втратив кінцівку на рівні середини гомілки, тобто він вже не може нормально рухатися, може отримати ІІІ групу інвалідності? Що означає ІІІ група інвалідності? ІІІ група інвалідності означає, що ця людина не може проходити реабілітацію у військовому госпіталі України безкоштовно. Тобто сьогодні, на четвертий рік війни, ми фактично лишаємо наших воїнів, які лишаються без кінцівок, без можливості обслуговуватись безкоштовно у військових госпіталях, якщо вони отримають ІІІ групу інвалідності. Для того, щоб переглянути ці речі, їм треба іти на медкомісію. Даруйте, на жаль, змушені констатувати,корупціогенність таких медичних комісій є надзвичайно високою. Від цих людей дуже часто просто вимагають гроші, для того щоб підвищити їм ступінь ступінь інвалідності, і лише тільки ІІ і І група - вони можуть лікуватися в цих військових госпіталях. Даний законопроект передбачає підвищення рівня гарантій саме для військовослужбовців, для тих людей, які стали інвалідами саме через те, що Батьківщину вони захищають, нас з вами вони захищають. Цим людям ми пропонуємо встановлювати групу інвалідності на групу вище, тобто, таким чином, у нас ІІІ групи не буде і всі вони матимуть можливість у військових госпіталях обслуговуватися безкоштовно. Я згодна з зауваженням Науково-експертного управління, що там треба додати слово буквально одне "на ступінь вище або І групи". В.П. Дякую дуже. З цим зауваженням до другого читання ми його доопрацюємо. Але, на жаль, сьогодні практика надзвичайно негативна. І ми перевірили кілька військових госпіталів, які ми відвідали, ми зустрічалися із людьми, які втратили кінцівки сьогодні в зоні проведення бойових дій, і вони дуже просили, щоб їх не принижували щорічними переоглядами з тим, аби відросла у них рука за цей час, чи не відросла за рік. На жаль, рука не відросте. А ми маємо натиснути сьогодні на… Дякуємо, шановна Вікторія. І зараз ми запрошуємо до слова голову Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій та АТО Олександра Третьякова для співдоповіді. Будь ласка, пане Олександре, запрошуємо вас до слова. Пане Олександре, шановний пане Олександре, запрошуємо вас до слова. Як вже було сказано законопроектом пропонується врегулювати два питання. Перше. Встановити, що особи, в яких внаслідок поранення або захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в АТО, ампутовані верхні або нижні кінцівки, група інвалідності встановлюється безстроково, і це правильно. Друге. Таким особам група інвалідності встановлюється на ступінь вище. Комітет підтримує законодавчу ініціативу, спрямовану на посилення соціального захисту осіб, які відстоювали незалежність України та непорушність її державних кордонів. Законопроект підтримують також Мінфін,Мінсоцполітики та багато громадських організацій. При розгляді законопроекту на комітеті були висловлені певні застереження до його окремих положень. Тому рішення комітету прийняти законопроект за основу і доопрацювати його до другого читання. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую. Зрозуміло, що ми зараз обговорюємо тільки в першому читанні законопроект. І я прошу колег записатися на обговорення, будь ласка.

Шановний український народе, український парламент! ІгорМосійчук Радикальна партія Олега Ляшка. Це один із законопроектів, які мають об'єднувати зараз залу, це один із законопроектів, яким маленька частинка віддається боргу нашого перед тими, хто захищав і захищає країну, перед тими, хто, не шкодуючи власного здоров'я, іде в бій щоденно, втрачає здоров'я і, на жаль, повертається додому в такому стані, в якому тяжко знайти роботу, знайти своє місце в мирному житті. Тому даний законопроект наша фракція в обов'язковому порядку підтримує. І ще раз хочу наголосити і звернутись до вас, колеги, що кожен голос за даний законопроект важливий. І якщо, і якщо голосів не вистачить, то це буде ганьба для українського парламенту і це продемонструє суспільству відношення парламенту до тих, хто захищав і захищає країну. Закликаю всіх голосувати "за" і підтримати даний законопроект, віддавши шану тим хто, не шкодуючи здоров'я, захищає країну. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ від народного депутатаСеменухи від "Самопомочі", СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, законопроект справді пропонує важливу норму, згідно якої особам, в яких внаслідок поранення, контузій, каліцтва, захворювань, отриманих під час безпосередньої участі в АТО, ампутовані верхні або нижні кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється: а) без зазначення строку повторного огляду, тобто безстроково, та на ступінь вище. Таку норму треба, справді, негайно приймати. Людей, що пройшли АТО і втратили своє здоров'я, захищаючи державу, ми фактично принижуємо тим, що змушуємо повторно доводити медико-соціальній експертній комісії своє право на інвалідність. Але треба зазначити і інше. Статистичні дані Інституту медико-соціальних проблем інвалідності свідчать, свідчать, що порушена в законопроекті проблема призначення необґрунтованих повторних оглядів є спільною для усіх осіб з інвалідністю, незалежно від причин інвалідності. Маємо навести лад у цьому питанні, щоб хоч якось полегшити становище цих людей, що мають очевидне право на інвалідність, через необоротність ушкодження, і припинити знущання над ними у вигляді цих повторних оглядів. Це фактично совкова норма, яка залишилася у спадок від радянської системи охорони здоров'я. У той же час Міністерству охорони здоров'я треба посилити свій контроль над діяльністю таких комісій та вжити вичерпних заходів для забезпечення невідворотності відповідальності та застосування санкцій до голів, членів таких комісій, винних у прийнятті неправильних рішень при видачі документів про інвалідність. Прошу підтримати законопроект. Дякую.

народні депутати, шановна президія! Дійсно, ми чули доповідь і співдоповідь по даному законопроекту 7161, де, дійсно, вказано про реабілітацію інвалідів України учасників АТО. Ми кожен раз дивимося по телебаченню, де отримують поранення наші учасники АТО. І сьогодні слід звернути дійсно увагу, тому що ті наші захисники Вітчизни, які втратили верхні чи нижні кінцівки, отримують інвалідність певної групи і лише на обмежений час. І тут є несправедливість чому? Тому що ми повинні в даному законопроекті змінити норми радянської форми спілкування держави із громадянами задля полегшення бюрократичної тяганини кожному українцю. Тому буде дуже справедливо, коли ми приймемо даний законопроект і коли уже наші учасники АТО будуть лікуватися і повинні вони проходити реабілітацію безкоштовно. І це надасть можливість хоч захистити наших інвалідів, інвалідів, які отримали поранення, і наших учасників АТО. Тому я думаю, що ми повинні об'єднати зал і сьогодні проголосувати за даний законопроект всі одноголосно. Дякую, Дякую, ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз слово для виступу надається Валерію Писаренку від групи "Відродження". І потім – панШурма від "Опозиційного блоку". В.В. Шановні колеги, дуже влучно сказав тільки що виступаючий, що ми не повинні принижувати інвалідів - ветеранів АТО для проведення повторної перевірки. Але я хочу сказати більше: ми не повинні принижувати всіх громадян України з інвалідністю, які повинні кожного року проводити повторно перевірки. Тому я прошу вважати офіційним запитом до Кабінету Міністрів моє зараз звернення щодо того, щоби внести зміни в нормативні акти, які потребують, задля того, щоби припинити цю ганебну практику постійного вимагання справок, довідок від людей з інвалідністю відповідних ступенів. Дякую. Дякую. Колеги, отже, зараз буде заключний виступ ІгоряШурми. І я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. І я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, ІгорШурма. Включіть мікрофон. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, ми на сьогоднішній день розглянули дуже важливе питання. Мені довелося по мірі своєї служби вісім років працювати з людьми з особливими потребами. Вони дуже боляче реагують на слова, коли до них звертаються "інвалід". І от я звертаюся до всіх депутатів Верховної Ради: вичавіть із своїх мізків і зі свого язика слово "інвалід". Ми тільки що розглядали питання поміняти їхній статус на "людей з інвалідністю", і тут же говорять "люди-інваліди". Це перше. Вичавіть, забудьте це! "Люди з особливими потребами"! Вони такі самі, як ми, і ми повинні для них створити умови. Це перше. І друге. Коли ви розглядаєте питання і так піклуєтеся про реабілітацію, то будьте, будь ласка, грамотними. Як може депутат Верховної Ради говорити про безкоштовну реабілітацію? Безкоштовний сир в мишоловці! Вона є безоплатна для тих людей, але вона коштовна для держави. За такі закони треба озвучувати хоча б чисто правильно і показати, що … ГОЛОВУЮЧИЙ. Додати час? Завершили, так? Отже, ми можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу всіх займати робочі місця. Хочу нагадати, колеги, що вчора, під час Погоджувальної ради представник Комітету з питань освіти пан Співаковський підняв питання про постанови присудження премій талановитим молодим вченим, і після цього закону я їх теж поставлю на розгляд. І тому прошу усіх після голосування не розходитися, а залишатися на робочих місцях. ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" (номер 7161) за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати. В цілому? Комітет сказав, в цілому, так? За основу комітет, так. Колеги, в мене є документ… Якщо буде воля, потім поставлю і в цілому. Спочатку я ставлю за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

проект Закону 7161 ми проголосували в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Будь ласка, одну хвилину – Сюмар Вікторія. І, колеги, заходьте в зал, займайте робочі місця. будь ласка, Вікторія Сюмар. Шановні колеги, якщо ми підтримуємо логіку цього закону, а тут є ця підтримка, там має бути одна правка, яку я зараз озвучую під стенограму у відповідності до зауважень Науково-експертного управління: "на групу вище або І групи". тому що якщо І група призначена, то на одну групу вище вже не може бути, тому "на групу вище або І групи". чином його можна приймати в цілому у відповідності до тієї логіки, яку ми сьогодні обговорювали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже я поставлю на голосування з пропозицією, яку озвучила під стенограму Вікторія Сюмар. І яку озвучив Олександр Третьяков. Першим голосуванням я прошу повернутися до голосування в цілому проекту Закону 7161. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

виступав представник комітету, перший заступник голови Комітету з питань науки і освітиСпіваковський Олександр і підняв питання про Проект постанови про присудження премії найталановитішим молодим ученим. І ми узгодили, що ми їх розглянемо після соціальних законів без обговорення. Окрім того, підняв питання голова підкомітету, голова комітету Власенко про перейменування села Великі Прицьки, де міняється тільки одна літера. І зараз у мене є пропозиція, щоб ми тих чотири рішення змогли швидко і ефективно проголосувати. Отже, перше, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проекти постанов - вони фактично є ідентичні, - 6752, 6753 і 7364 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу всіхзмобілізуватися і не розходитися.

Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, я думаю, що це питання, які об'єднують всіх нас. По першому питанню, це 20 премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень. Шановні колеги, гарна статистика: після оголошення в "Голосі України" на сайті комітету було подано 64 роботи. Відповідно комісія відібрала 20 робіт - це автори, там 25 жінок, 17 чоловіків. Це в основному кандидати фізико-математичних наук, які подали ці роботи. І ми просимо підтримати одноголосне рішення комітету про нагородження цих молодих людей. Шановні колеги, кошти в бюджеті передбачені - це 400 тисяч гривень. Якщо ми з вами не проголосуємо, ці кошти підуть і наші молоді вчені їх, на жаль, не отримають. Шановні колеги, кошти не великі, але це сигнал для молодих вчених, що наша держава, Верховна Рада ними опікується і хоче, щоб вони залишалися на теренах України. Друга: 6753. Це відповідна постанова про встановлення іменних стипендій Верховної Ради для найталановитіших молодих учених. Було подано 32 претендента, в попередньому році їх було тільки 20. Відповідна комісія провела відповідну селекцію. Було відповідне оголошення. Відібрали 20 претендентів. Я перепрошую, 30 іменних стипендій Верховної Ради, з яких 20 – чоловікам і 10 – жінкам. Ми просимо це підтримати. А під стенограму… Прийняти в зв'язку з тим, що одна кандидатура змінила місце роботи, ми просимо під стенограму таке уточнення: у пункті 1 постанови абзац 14 викласти у такій редакції: Клецу Дмитру Михайловичу, доктору технічних наук, завідувачу кафедри Харківського національного…

Це наша постанова, яка стосується присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (реєстраційний номер 7364). Я хочу сказати, що прийшли пропозиції практично від всіх областей. На жаль, Вінницька, Київська і Полтавські обласні ради не подали своїх пропозицій, а Київська міська рада своєчасно не розглянула подання. Але після того, як ми вже проголосували на комітеті, прийшла відповідна пропозиція від Київської міської ради, тому ми просимо під стенограму до відповідної постанови додати наступне: Савченко Михайло Пилипович, вчитель історії Київської гімназії східних мов № 1. Добре. Закінчуючи, я хочу сказати, що в результаті у нас в проекті постанови лауреати, які представляють такі ланки освіти: загальна середня освіта – 18, професійно-технічна освіта – 2, дошкільна освіта – 5, позашкільна освіта – 2. Всього 27 осіб. Я прошу підтримати і дати сигнал нашим молодим вчителям, молодим вченим, молодим людям, що Україна опікується ними, вона чекає їх. І я думаю, що ми зробимо вклад в розбудову людського капіталу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, я прошу всіх заходити в зал. Прошу голів фракцій попросити депутатів в зал. Давайте підтримаємо наш комітет, який провів велику роботу. Ні, ми будемо голосувати. Така була домовленість на Погоджувальній раді, що ми голосуємо постанови, які підготовлені комітетом.

Отже, колеги, це є постанова, узгоджена на комітеті. І я прошу всіх взяти участь в голосуванні і підтримати наш комітет, підтримати молодих вчених. Ми домовились без обговорення. Колеги, я хочу всіх запросити до уваги. Як ми ввійдемо в обговорення, ми не зможемо пройти порядку денного. Ми домовились, що ми, власне, з цією умовою входимо. Всі фракції наполягають, так? Добре, тоді давайте, два – за, два – проти. Але по всіх постановах, бо вони ідентичні. Я прошу: два – за, два – проти – по всіх трьох постановах. Прошу записатись на виступи, будь ласка.

Шановні колеги! Я думаю, що треба підтримати цю постанову. Тому що це річ, яку потрібно зробити. І давайте проголосуємо "за". Дякую.

"Народний фронт" голосує за найталановитіших молодих вчених. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, хлопці, за розуміння. ВоропаєвЮрій.Долженков, будь ласка, 1 хвилина. ОлександрДолженков, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, фракція "Опозиційний блок" буде підтримувати зазначену постанову. Але я ще раз наголошую, як і попереднього разу говорив, ці постанови, звичайно, заслуговують на увагу, але комплексного підходу, підтримки як осіб з інвалідності, так і науки вітчизняної, наших вітчизняних інститутів, наукових галузей немає. На жаль, той Закону України про Держбюджет на 2018 рік, який був проголосований на минулому тижні, не надав нам відповідей, а як буде фінансуватися наука наука вітчизняна, а як будуть підтримуватися вітчизняні галузеві академії наук. А відповідь, на жаль, не дуже добра: іде скорочення, оптимізація, проведена освітня реформа, у відповідності до якої ми можемо втратити покоління, яке могло б спеціалізуватися на хімії, біології, фізики. Це ті науки, які є прогресивними, які є рушієм наукового прогресу у всьому світі. свідомо відмовляємося від цього шляху. Ми робимо освітню реформу. Ми робимо, копіюємо відповідні західні стандарти, але при цьому забуваємо, та радянська школа, яка нам дала інженерів, яка нам дала фізиків, хіміків, вона, може, не така вже неефективна, як здається на перший погляд? Можливо, той спадок, який ми успадкували, будучи незалежною країною, нам необхідно зберегти та розвинути? вони є корисними для нас? Ми чомусь відмовляємося від минулого, але нам не потрібно відмовлятися від минулого, ми від нього нікуди не дінемось, нам необхідно робити висновки та дивитися вперед, робити те, що вигідно нашій країні, нашим людям, нашим дітям. Дякую вам. Від Радикальної партії Ленський.Лінько. Перепрошую, Лінько. ДмитроЛінько, Радикальна партія. Ми, безумовно, будемо голосувати за цю постанову, безумовно, потрібно вітати наших найкращих молодих вчених. Але розуміємо, що одними стипендіями для кількох найкращих ми не вирішимо глобального питання науки реалізації наших молодих талантів в Україні. На жаль, сьогодні ми бачимо колосальний відтік найкращих та найталановитіших кадрів, які закінчують наші вузи, відтік за кордон. у сфері інновацій найкращі наші таланти, які можуть бути конкурентами в усьому світі, які одні з найкращих в цих галузях у світі, їх забирають за кордон, вони там отримують там отримують величезні зарплати, вони там можуть реалізуватися, а цього, на жаль, держава поки що не пропонує. Тому Радикальна партія принципово стоїть на позиції залучення молоді до управління в країні, до створення соціальних ліфтів, для залучення молоді в реалізації їх наукових потенціалів, для того, щоб ми могли конкурувати у світі нам потрібно запроваджувати інноваційні технології, нам потрібно запроваджувати ті сфери, в яких ми можемо бути конкурентними. В науці однозначно Україна може бути в перших рядах у світі, якщо ми дамо молоді можливість тут залишатися працювати для цього потрібно найголовніше - це житло, дешеві кредити для того, щоб молодь отримувати і, щоб могла купувати житло і робочі місця. Для цього нам потрібно реалізовувати реалізовувати комплексно програму і реалізовувати наш пакет промислових законів, який ми запропонували, який дасть можливість тут в Україні створювати робочі місця для того, щоб українці, які закінчили університети, щоб вони не йшлипобиратися по закордонах, працювати десь там і шукати собі долю, а, щоб вони могли тут реалізовуватися. І тому ми принципово за те, щоб українська молодь, вона мала шанс реалізуватися в Україні. До речі, сьогодні ми запропонували програму для всіх міських рад, яка дає можливість стажування, отримати досвід молоді в органах управління, для того щоб ми, наші українці тут… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключний виступ від "Блоку Петра Порошенка". Одна хвилина,Каплін, і переходимо до голосування. Я прошу усіх запросити в зал. Прошу не виходити, а заходити в зал, через хвилину ми перейдемо до голосування. Одну хвилину, будь ласка. 11:25:19 КАПЛІН С.М. Дорога, вельмишановна молодь! Голова соціалістичної партії України СергійКаплін. Я би хотів зараз зняти завісу з з підтексту цього законопроекту. Перше. Ми зараз намагаємося надати допомогу, премію молоді в розмірі 6 тисяч гривень. Разом з тим, у цьому році булопроголосовано, на мою думку, абсолютно ганебну норму про підтримку політичних партій, представлених українському парламенті. І цього року низка фракцій присутніх тут з'їсть майже мільярд гривень. Соціалістична партія України вимагає, щоб ви, дармоїди, віддали ті гроші, які використовуєте виключно на політичну рекламу, для української молоді, для талановитої української молоді, щоб ми могли розвивати фундаментальні науки, щоб ми могли підтримати головний, ключовий потенціал нашої країни – молодь, аби вона вичавила вас з української політики і дала шанс на європейське майбутнє для нашої країни. Слава Україні! Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ще раз прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу всіх зайти в зал. Голови фракцій, я прошу запросити депутатів в зал.

Отже, я буду ставити почергового кожну постанову. Давайте разом підтримаємо молодих вчених. І я ставлю першу на голосування проект Постанови про присудження Премії найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень (№ 6752) за основу та і цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. 233. Постанова прийнята. Наступна. Проект Постанови про призначення у 2017 році іменних стипендій для найталановитіших молодих вчених (6753). Рішення комітету - за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу підтримати молодих вчених.

7364. Пропозиція комітету за основу і в цілому. Це педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних закладів. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Постанова прийнята. Вітаю комітет з якісною роботою. І, колеги, ще одне питання, яке ми домовлялися пройти фактично без обговорення, - це проект Постанови про перейменування села ВеликіПрицьки Кагарлицького району Київської області, там всього одна літера змінюється. І це було велике прохання голови Комітету з питань державного будівництва. І я прошу, колеги, зараз підтримати розгляд проекту постанови 7098 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. Підтримаємо місцеву громаду, яка чекає рішення до Нового року, будь ласка. За-203 Рішення прийняте. Є необхідність доповіді? Є, так. Голосуємо. Тоді я ставлю на голосування проект Постанови про перейменування села ВеликіПрицьки Кагарлицького району Київської області (№ 7098) за основу і в цілому. Там міняється одна літера і це прохання велике громади. Я прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, 7098, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Колеги, це заміна однієї літери. Я прошу зайти в зал. Це прохання громади села. Громада села передала через СергіяВласенка це прохання до Верховної Ради. Для нас – це кілька голосів. Давайте, колеги, змобілізуємося і підтримаємо. Я дуже прошу, колеги, зараз всіх зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні. Я прошу, колеги, зайняти робочі місця. Прошу голів фракцій... Ні, ні, ні, давайте, зараз запросять депутатів в зал. І я зараз я ставлю на повернення. Колеги, в нас є цілий ряд перейменувань. Я не ставлю весь блок, бо, розумію, буде складно. Я ставлю лишень одне перейменування, по якому є особливе прохання. Отже, колеги, я прошу зараз підтримати повернення до постанови 7098. Я прошу усіх зараз підтримати пропозицію повернутися до постанови 7098. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Я прошу кожен голос уважно голосувати. Прошу підтримати повернення, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Дякую за розуміння. 7098 за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. 7098 голосуємо. Будь ласка, голосуємо, кожен голос має значення. За-238 Постанова прийнята. Отже, колеги, зараз в нас блок питань "включення в порядок денний сесії". Це дуже коротко, без виступів. Я прошу не розходитись, колеги. Я буду зачитувати постанову. Всі ці постанови були на сайті, всі ознайомилися з ними. Я впевнений, що позиції фракцій вироблені, ми лишень пройдемося про кожній з них і визначимося шляхом голосування. Отже, включення в порядок денний сесії. Перший законопроект – це проект Закону про внесення зміни до статті 374 Митного кодексу України (номер 7323). Пропозиція включити в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо, колеги, включення у порядок денний сесії. Прошу підтримати. За-177 Рішення не прийнято. Наступне: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо інформаційної безпеки та протидії пропаганді держави-агресора. І, колеги, цей законопроект ми мали би прийняти ще цього тижня. І тому я ставлю пропозицію включити його у порядок денний для прийняття рішення. І я прошу, колеги, усіх підтримати, це вкрай важливо прийняти до нового року. Прошу проголосувати, прошу підтримати 7299. Голосуємо, колеги. Це – інформаційна безпека країни, тому прошу уважно голосувати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-215 Кілька голосів. Я ще раз, колеги: ми зараз його включаємо у порядок денний сесії, це не є розгляд ні за основу, ні в цілому. І тому, якщо хтось не встиг ознайомитися, то я наголошую: ми включаємо у порядок денний сесії. Якщо буде необхідний час, ми зможемо аж у четвер його розглянути і ознайомитися. Тому я прошу, колеги,змобілізуватись. Це питання інформаційної безпеки, і це лишень включення у порядок денний сесії. Я ще раз ставлю проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо інформаційної безпеки та протидії пропаганді держави-агресора (7299), включення у порядок денний сесії і розглянути цього тижня. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу уважно всіх проголосувати! Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-212 Я ще раз поставлю, третій раз, колеги. По фракціях, будь ласка:

відповідально підійти до голосування. І наголошу ще раз, це лишень включення в порядок денний сесії. Я прошу всіх зайняти робочі місця. я ставлю ще раз на голосування проект Закону 7299: включення в порядок денний сесії з розглядом цього тижня. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За безпеку інформаційну країни прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-207 Рішення не прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (номер 7359). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо.

За-177 Рішення не прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунальної сфери для проходження опалювального сезону (номер 7238). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. За-213 Це небагато. Я поставлю іще раз, колеги. Отже, ще раз ставлю включення в порядок денний сесії проект Закону 7238. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-234 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо набрання чинності окремих положень (номер 7278). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Голосуємо.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо суб'єктів добровільного об'єднання громад (номер 7308). Прошу підтримати включення у порядок денний сесії, прошу проголосувати.

За-150 Рішення не прийнято. І останній, заключний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (номер 7410). Прошу підтримати включення у порядок денний сесії, прошу проголосувати.

За-181 Рішення не прийнято. Щось не пішло сьогодні у нас. Отже, колеги, таким чином, ми можемо перейти до ключового блоку сьогоднішнього дня – це блоку

Добре. Колеги, так-так, я ставлю ще раз. Отже, 7410 – не розібрались. Отже, я ще раз ставлю 7410: включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо. За-215 Отже, колеги, блок паливно-енергетичного комплексу. І ми переходимо до першого питання з цього блоку. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі (№ 3096). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

За-183 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниБєлькову Ольгу Валентинівну. Будь ласка, пані Ольга. БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі (реєстраційний номер 3096-д) розглядається тут вже двічі. Він спрямований на дерегуляцію та вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних та видобувних робіт, та спрощення інших дозвільних процедур нафтогазової галузі, що дозволить нам залучити інвестиції суттєві до галузі та збільшити обсяги видобутку видобутку нафти та газу власного видобутку. Законопроект знаходиться на розгляді нашого комітету вже з 2015 року. Рішенням Верховної Ради України від 21 березня 2017 року законопроект було повернуто на доопрацювання в комітет для підготовки до повторного першого читання. Під час доопрацювання наш комітет дуже тісно співпрацював з представниками Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Хочу подякувати з цієї трибуни своїм колегам зазначеного комітету, зокрема, Заболотному Григорію, Бакуменку Олександру, Кулінічу Олегу, Мірошніченку Івану, Лунченку Валерію, Лабазюку Сергію, Вадатурському Андрію, Івченку Вадиму, Мушаку Олексію. Всі ці колеги долучилися і дуже активно співпрацювали для того, щоб ми вирішили всі спірні питання між аграріями та компаніями, які видобувають газ. Хоча цей законопроект на сьогодні не усуває всі регуляторні бар'єри для газовидобутку в Україні на сьогодні, але саме така версія є збалансованою і компромісною між нафтогазовими компаніями і землевласниками та землекористувачами. Нещодавно у цьому залі дуже багато депутатів підтримали зміну фіскального режиму, але фіскальний режим не має ніякого значення, якщо компанії не зможуть укладати сервітути і угоди оренди на ранніх стадіях видобутку з газовими… Завершити, 30 секунд. І я би звернулася до лідерів фракцій. Дайте доповісти важливий закон, а потім обміняємося думками. Прошу, 30 секунд. БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, доповідаю, що в цьому законопроекті були враховані всі пропозиції найбільшої державної видобувної компанії - "Укргазвидобування". Але проблеми, які є у цій компанії сьогодні, є у всіх інших компаній так само. Наприклад, нещодавно фактично була забракована діяльність компанії у Івано-Франківській області. Дуже прошу вас ознайомитися з суттю цього законопроекту і переконатися, що всі питання мораторію зняти… дайте завершити. Ще раз прошу, дайте доповідачу доповісти, а про українську землю поговоримо в обговоренні. Будь ласка, 30 секунд. і газовидобувних компаній. Тому звертаюся до партій, які послідовно обіцяють українцям збільшення видобутку українського газу, проголосуйте, будь ласка, і підтримайте всі компанії, які на сьогодні підтримали цей законопроект. Дуже дякую завчасно. Дякуємо шановній доповідачці. І до слова запрошується співдоповідач, перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський. Будь ласка, колеги, дайте донести суть закону від комітету. Дякую. Шановні друзі, шановні колеги, я хотів би всім нагадати, що Україна у 70-і роки була одним із світових піонерів і лідерів газовидобутку і видобутку нафти. У найкращі часи Україна добувала більше 70 мільярдів метрів кубічних газу і у такий спосіб експортувала його навіть у Росію. Я хотів би нагадати, що ключовим питанням енергетичної безпеки України на сьогоднішній поточний момент, ключовим – це є збільшення видобутку українського газу і зменшення імпорту, тому що структура газоспоживання в Україні дуже проста. Ми споживаємо приблизно 36 мільярдів метрів кубічних на рік. Ми 20 мільярдів маємо власного українського газу, а 16 мільярдів ми купуємо по імпорту. І кожний рік більше 3 мільярдів доларів золотовалютних фактично запасів України ми перераховуємо тим, хто поставляє сюди імпортований газ. Нам потрібно як мінімум до 30 мільярдів метрів кубічних газу збільшити. Для цього треба зняти бар'єри, для цього треба змінити деякі позиції радянського,совдепівського Кодексу про надра, який нам потрібно з вами змінити в принципі. Але це дуже велика робота, тому цей законопроект дає можливість усунути ряд серйозний проблемних які не дають можливість збільшити геологічну розвідку, не дають можливість збільшити інвестиції у цю галузь. І я хотів би також нагадати, що цей закон дає дуже серйозний мультиплікативний ефект для розвитку всієї якщо можна. Для того, щоб ви усвідомлювали, що 1 мільярд гривень інвестицій у збільшення видобутку українського газу

і так далі, і тому подібне. Тому я прошу в першому читанні прийняти цей законопроект за основу і далі спільно з нашими колегами, в тому числі з аграрного комітету, доопрацювати і внести його в зал для повторного читання. Дякую. Дякую. Колеги, от тепер час записатися на обговорення і донести свою позицію і своє бачення щодо обговорюваного законопроекту. Прошу. Віктор Михайлович Пинзеник, будь ласка. А, я перепрошую, Пинзеник від "Народного фронту" . Будь ласка, Павло Пинзеник, я перепрошую

Ми вже три роки говоримо про енергетичну безпеку, про збільшення власного видобутку газу. Але чомусь ми не бачимо ні інвесторів, які інвестують видобуток газу, ми не бачимо збільшення суттєвого видобутку природнього газу в Україні. Чому? В першу чергу, у нас були далеко не найкращі фіскальні умови оподаткування газовидобувних галузей. Цю ми проблему вирішили. Тепер потрібно дерегулювати галузь, і саме цей закон дасть можливість спростити механізми розвідки видобутку газу, а саме: спростити умови надання земельних ділянок для видобутку газу. в комітеті ми обговорювали питання енергетичної безпеки, а також презентували Закон про енергетичну безпеку. Ми намагаємося створити інституцію, яка буде координувати діяльність всіх органів державної влади з питань енергетичної безпеки, для того щоб у нас не виникало таких ситуацій, коли ми всі говоримо про видобуток газу, про нарощення власного видобутку, але нічого насправді не відбувається. Дуже важливо зараз думати про те, щоб Україна залишилася транзитером газу, для того, щоб у нас було у кого закуповувати цей газ по реверсу по ринковій європейській ціні, а не по завищеній ціні у одного монополіста. Але найголовніше, найдешевший газ це є газ власного видобутку, тому ми повинні підтримувати наших національних видобувних компаній, залучати інвестиції, створювати робочі місця, давати громадам також можливість заробляти на цьому і розвивати певні території. Тому я закликаю всіх проголосувати за цей законопроект і наша фракція його буде підтримувати. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Від "Самопомочі", будь ласка, ВікторіяВойціцька, мікрофон увімкніть.

Шановні колеги, я звертаюся до вас з проханням підтримати даний законопроект, і я хочу пояснити чому. Ми з вами заклали в програмі-2020 норму, яка говорить про те, щоб зробити Україну абсолютно незалежну від імпортного газу, бути самодостатніми саме за рахунок українського газу, не купувати його в Росії або в Європі. Для цього нам необхідно створити умови для того, щоб нафто і газовидобувні компанії могли дійсно здійснювати свою діяльність в найбільш ефективний спосіб і доволі швидко. Хочу вам навести прості цифри. Сьогодні для того, щоб компанія розпочала буріння, їй необхідно пройти фактично колоаду, більше ніж 44 дозволи, треба пройти безліч інстанцій. І для того, щоб отримати дозвіл на буріння, ділянку виділену, треба чекати до чотирьох років. Давайте подивимося на приклад Канади. В провінції Альберта був створений незалежний регулятор, який регулює виключно якраз нафтогазову галузь. Вони проаналізували всі законодавчі перепони, які були створені, їх переглянули в сторону дерегуляції, і це дозволило, перше, всій галузі зекономити в рік більше 2 мільярдів доларів, які пішли потім на буріння, на видобуток власного і газу, і нафти. Ця країна стала зараз флагманом на всесвітньому ринку і вже зараз абсолютно самостійно себе забезпечує. Україна має всі можливості, достатньо ресурсів для того, щоб стати дійсно енергетично незалежною. А тим, хто каже про захист інтересів олігархів, я хочу нагадати, як рік тому, коли ми пропонували з колегами знизити ренту, вони так само розповідали про так званих олігархів і захист їх інтересів, а вже цього року підтримали зниження ренти, щоб… підтримали відповідне зниження ренти до ринкових умов, що має призвести до збільшення його власного видобутку. Але ще треба позбутися тих рудиментів радянської системи, яка не дозволяє нам дійсно збільшити суттєво видобуток газу і стати незалежною. Дякую.

Шановні колеги, я ще раз хочу звернути вашу увагу на декілька цифр, які сьогодні вже були вказані паном Олександром Домбровським. Україна вже добувала 70 мільйонів кубів газу, ще не так давно. Цього об'єму достатньо не тільки для того, щоб задовольнити всі потреби українського виробництва і українського домогосподарства в газі, але і мати змогу продавати велику кількість газу на зовні. Тому ми маємо зробити все для того, щоб заохотити людей вкладати гроші в український видобуток газу. Ми маємо зробити все для того, щоб зробити нормальні конкурентні умови для того, щоб видобувати газ саме в Україні не тільки можливостями українського підприємства, але із залученням іноземних інвестицій. Тому я з великим проханням звертаюсь до залу підтримати цей законопроект, що дає можливість збільшити видобуток українського газу на території України. шановні колеги, давайте підтримаємо цей законопроект і зробимо все для того, щоб видобуток газу в Україні збільшився в рази. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, від "Батьківщини" народний депутатОдарченко. ЮрійОдарченко, фракція "Батьківщина". Безумовно, треба дбати про енергетичну безпеку нашої держави і збільшувати здобуток газу. Але цим законом ви фактично утворюєте механізми, яким хочете обійти мораторій на продаж землі сільгосппризначення. Право на користування земельними ділянками сільгосппризначення цим законом ви пропонуєте примусово вилучати з приватної, комунальної, державної власності, вилучати з власності громади. Фактично цей проект передбачає передачу земель сільгосппризначення на користь юридичних, фізичних осіб, офшорних компаній, так званих інвесторів. Треба домовлятися з сільгоспвиробниками. І, на моє переконання, комітет енергетичний мусив би дбати про те, крім того, що… у нас більш ніж половина обленерго, вона належить російському капіталу, "VSEnergi" зараз пов'язують з політиком російської Держдуми Бабаковим. На жаль, комітет нічого не робить для того, щоб у кризові моменти держава могла мати вплив на ці чутливі ланки нашого життя. Я переконаний, що зараз, період воєнного фактично протистояння з Російською Федерацією, комітет перш за все мусить дбати не про те, як у сільгоспвиробників вилучити землю без будь-яких компенсацій їм, а для того, щоб повернути під вплив держави обленерго, які належать російському капіталу, або хоча б запровадити інструмент державних тимчасових адміністрацій, на кшталт того, як це відбувається у банку, щоб Україна мала енергетичну безпеку. А не зараз займатися Дякую вам. Будь ласка, Олег Ляшко від Радикальної партії. Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня за ініціативою нашої команди булопроголосовано надзвичайно важливе рішення про зниження рентної плати для стимулювання збільшення видобутку власного газу. Тому що для нас ключове – це зниження тарифів на житлово-комунальні Сьогодні в структурі тарифів переважно це газ імпортний, дорогий імпортний газ, за який платять українці, за корупцію влади, за дорогий імпортний газ, за зловживання, за монополії, за олігархів – за все платять українці. А ми хочемо, щоб українців не обкрадали. І тому ми запропонували шість процентів – на нові скважини більше 5 кілометрів глибиною. Тому що це ключове – енергетична безпека країни, більше видобуватимемо власного газу, будемо енергонезалежні і знижуватимемо тарифи на житлово-комунальні послуги. Тому наша команда, безумовно, підтримує всі Дякую вам. Колеги, зараз я дам по хвилині позафракційним. Тільки надто багато є бажаючих. Колеги, зараз одна хвилина -Левченко. Одна хвилина - Міщенко. Одна хвилина - Домбровський. І за три хвилини ми переходимо до голосування. Я продовжую засідання. Це вичерпний перелік, більше виступів не буде. Через 3 хвилини голосування, тому прошу усіх запросити в зал. Отже, одна хвилина,Левченко. Левченко, "Свобода", 223-й округ місто Київ. Безперечно, треба робити Україну незалежною від імпортного газу, але треба робити саме Україну незалежною від імпортного газу, а не робити

самостійно визначатися щодо можливості надання дозволу на зміну цільового використання земельної ділянки, а також зобов'язує передати земельну ділянку в користування. Зазначені положення є дискримінаційними, адже дозволяють одній категорії юридичних осіб не дотримуватися вимог чинного законодавства без пояснення привілейованого такого статусу. Цей законопроект відносить право будівництва та розміщення об'єктанафтогазовидобування об'єктанафтогазовидобування до земельного сервітуту, і це неприпустимо, адже правова природа будівництва об'єкта нафтогазовидобування не є сервітутом, а є містобудівною діяльністю. І тут роблять винятки щодо нафтогазовидобування, які надають можливості не дотримуватися спеціального законодавства щодо охорони ґрунтів. Виводять взагалі це…

На минулому тижні ми голосуємо за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, а на цьому сесійному тижні голосуємо про те, щоб його зняти. Тому поясню дуже коротко одним реченням. Отой період, поки діє договір на розробку до того, коли це промислово уже добуток цього газу чи нафти на паях в основному там, де паї сільськогосподарські і лісовий фонд, дозволяється робити все, що завгодно без всяких компенсацій фактично. Тобто такими своїми рішеннями ми олігархічним групам даємо можливість заробляти і далі, заключивши договори на розвідку для того, щоб ще хтось більше збагатів. Тобто ми пенсії людям піднімаємо там на 100, на 50 гривень, всі зараз радіють, а соціологічне дослідження

перейдем до прийняття рішення. Будь ласка, пане Олександр. або голосувати, або виступати, читати ті законопроекти, які ми тут обговорюємо. Я ще раз хочу наголосити: цей законопроект є ключовим з точки зору енергетичної безпеки і енергетичної незалежності України. Позиція номер два. Для того, щоб змінити економіку, в економіку потрібно інвестувати. Не можна жодного підприємства побудувати без землі. Не можна збільшити видобуток українського газу, української нафти, якщо не вирішувати проблеми, які стоять на цьому шляху. Да, є нюанси, які нам потрібно обговорювати, але ми ці всі проблеми можемо обговорити між першим і другим читанням. Але ми зобов'язані рухатися на шляху збільшення власного видобутку українського газу. І я хочу попросити всіх колег, всі фракції, всі політичні партії… Дякую. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зараз відповідально підійти до голосування. Наголошую, це лишень за основу, перше читання, але це великий крок для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. тому я прошу всіх підтримати. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі (номер 3096-д) за пропозицією комітету за основу. Я прошу проголосувати, прошу підтримати енергетичну безпеку України. Голосуємо, колеги, за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Я зараз ставлю на рейтингове голосування наступне питання на предмет його підтримки. Ми його не будемо зараз розглядати, я лишень хочу визначити його підтримку. Наступний Закон України для повторного розгляду з пропозиціями Президента України (5370). Я оголошую рейтингове голосування на предмет його підтримки, щоб ми знали, чи до нього переходити після перерви. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу проголосувати. Ми не будемо його зараз розглядати, це лишень на предмет підтримки. 5370, прошу взяти участь. Прошу проголосувати, прошу підтримати рейтингове голосування. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу підтримати, щоб ми бачили готовність залу до розгляду. За-197 Дякую, колеги, за участь. Прошу по фракціях показати. Дякую, колеги. Таким чином, згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Через 30 хвилин я прошу всіх прибути в зал для продовження розгляду питань паливно-енергетичного комплексу. Дякую, колеги. Колеги, час, відведений для перерви, вичерпаний. Я прошу всіх заходити у зал, приготуватись до роботи. У зв'язку з рейтинговим голосуванням, яке відбулося до початку перерви, комітет просить проект закону 5370 відкласти його розгляд. І, таким чином, ми переходимо до наступного питання порядку денного з блоку паливно-енергетичного комплексу це проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (6081 і 6081-1). І я прошу всіх зайти у зал і приготуватись до голосування. Моя пропозиція буде від комітету, щоб ми розглянули цей проект закону за скороченою процедурою. І я сподіваюсь на підтримку всього залу, і я прошу всіх зайти у зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, голови фракцій і Апарат, запросіть депутатів у зал.

Отже, колеги, я прошу заходити депутатів в зал. В нас 8 законопроектів паливно-енергетичного комплексу. Щоб ми змогли їх повноцінно пройти, треба підтримати пропозицію комітету розгляду за скороченою процедурою. І я прошу, колеги, заходити в зал і приготуватись до голосування.

Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Депутати колонами заходять в зал, а ви кажете розходитись. Отже, прошу приготуватись до голосування. Скорочена процедура буде перше голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії за альтернативних джерел (6081 і 6081-1) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу дану пропозицію підтримати і прошу проголосувати за скорочену процедуру. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати.

116. Не встигли. Я ще раз поставлю. Тільки, колеги, подивіться порядок денний. Ми маємо важливі питання паливно-енергетичного комплексу. Також ми маємо потім дисциплінарний статут Національної поліції, маємо важливий законопроект про фізичну культуру і спорт в порядку денному наступними. Якщо ми зможемо організувати нашу роботу, ми зможемо пройти більшість питань порядку денного. На Погоджувальній раді кожного понеділка депутати закликають прийняти більше законопроектів, але ми не зможемо їх прийняти, якщо не будемо працювати ефективно. Тому я прошу відкинути політичні дискусії, все одно рішення буде приймати зал. Але комітет звертається з проханням, щоб ми розглядали не годину законопроект, а змогли швидше пройти його розгляд. І я прошу всіх приготуватися до голосування і підтримати пропозицію розгляду проекту Закону 6081 за скороченою процедурою. Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, 6081 скорочена процедура. Прошу підтримати. Голосуємо. 124. Я поставлю ще раз, колеги. Почекаю 30 секунд, якщо не буде голосів ми перейдемо на розгляд за повною процедурою. Я прошу запросити депутатів в зал.

Я прошу займати робочі місця. Будь ласка, заходьте, колеги. Я наголошую ще раз, зараз я ще раз поставлю пропозицію розгляду проекту закону за скороченою процедурою. Якщо не буде голосів, ми перейдемо в повну процедуру. Але це я особливо звертаюся до тих авторів законопроекту, які стоять після ПЕК. Це буде означати, що в нас не буде шансів дійти до них. І тому я прошу допомогти зараз зібрати 150 голосів, переконати своїх колег підтримати розгляд за скороченою процедурою. Отже, колеги, займіть робочі місця. Прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 6081 і 6081-1 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, І я прошу всіх підтримати пропозицію комітету. Колеги, прошу підтримати. Ви бачите, кожен голос має значення під час голосування. І тому я прошу всіх зайняти робочі місця і підтримати пропозицію комітету. Отже, прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Уважно, кожен голос має значення. Голосуємо. Прошу голосувати.

На табло вже було 150, просто хтось безвідповідальний потім витягнув карточку. І я у виняткових обставинах, зважаючи, що бракує одного голосу, ставлю, колеги, я прошу уважно всіх голосувати, розгляд 6081 за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, уважно голосуємо. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Уважно, колеги, голосуємо. Прошу підтримати, прошу підтримати, колеги. Переходимо до повної процедури розгляду. І, колеги, я хочу вам нагадати цей епізод на Погоджувальні раді. Хочу нагадати всім тим, чиї законопроекти стоять далі: безвідповідальність під час перебування в залі призводить до того, що не можемо розглянути усіх законопроектів. Просять ще раз. Поставити ще раз? Давайте, колеги. Не можна приходити в зал 15 хвилин після перерви, не можна, колеги. І не можна під час голосування бути не в залі. Отже, колеги, я ще раз ставлю пропозицію, як виняткову пропозицію, щоб проект закону 6081 і 6081-1 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати.

Отже, переходимо до повної процедури розгляду. І я запрошую до доповіді народного депутата України Домбровського Олександра Георгійовича. колеги, шановні народні депутати! Мені б дуже хотілося сприймати таку увагу парламентського залу до енергетичних законів обговорювати по повній процедурі, - і як знак дуже серйозного розуміння в питаннях енергетичної безпеки нашої держави. І я би дуже хотів би, щоб ця дискусія носила не політичний, а професійний характер, тому що люди на вулиці, і люди-споживачі, громадяни України очікують від нас правильних державних рішень. Я хотів би нагадати, в чому проблема, яку ми маємо сьогодні в енергетичному секторі. Це проблема зношеності фізичної й моральної основних фондів. Я хотів би нагадати, що, наприклад, теплова генерація, яка використовує українське і імпортоване вугілля, сьогодні степінь зносу перевищує 80 Це говорить про те, що ми повинні оновлювати і замінювати основні фонди не тільки в енергетичній сфері, але й в цілому в українській економіці. Тренд другий. Ми всі знаємо, що нам потрібно розвивати чисту екологічну енергію. Я хотів би нагадати, що сьогодні в структурі електричної генерації всієї України тільки 1,6 це чиста, "зелена енергія", а приблизно більше 30 відсотків – це те, що пов'язано з брудними викидами, з екологічними проблемами, це ті проблеми, які ми повинні вирішити: в який спосіб ми повинні дати можливість інноваційній "зеленій" екологічно чистій енергетиці почати працювати на території України. Для цього ми повинні відкрити можливості для приходу як внутрішніх, так із зовнішніх інвесторів, які будуть інвестувати в розвиток вітрової енергетики, сонячної енергетики, термічної енергетики, в розвитокбіогазових, біоенергетичних технологій, так, як цивілізовано, екологічно чисто пробують сьогодні розвиватися країни Європейського Союзу. Але я хотів би сказати, що можливості для підключення нової енергетики, чистої і альтернативної, в Україні всього 5,2гігавата. Але значна частина технічних умов, яка була видана 3 роки, 5 років, 7 років назад, вона діє. І ті компанії, які отримали ті технічні умови, сьогодні нічого не роблять для того, щоб їх використати, і для того, щоб почати інвестувати і модернізовувати українську енергетику. Це неправильно і це ненормально. І ці компанії нічого не роблять для того, крім того що вони займаються спекуляцією. І сьогодні, коли приходять реальні інвестори і кажуть "ми хочемо побудувати нову генерацію", їм кажуть: "У нас немає можливості для технічних підключень. Ідіть до такої-то компанії і домовляйтесь". А ідіть домовляйтесь - це називається дуже просто: "спекуляція", якщо м'яко, "корупція", якщо називати речі своїми іменами. Що робить чи пропонує цей законопроект? Скоротити термін дії технічних умов, які отримав потенційний інвестор, на три роки. Якщо інвестор взяв технічні умови і за три роки почав інвестувати, він має нормальний, стабільний, прогнозований бізнес в Україні як для внутрішніх інвесторів, так і для зовнішніх, і "зелений" тариф. за 3 роки компанія, яка отримала технічні умови, нічого не зробила, ці технічні умови втрачають силу і новий інвестор, який прийде, має можливість і право отримати отримати ці технічні умови і розпочати швидкий інвестиційний процес, економічний, енергетичний процес в Україні для того, щоб країна змінювалася на краще, для того, щоб люди відчували і бачили, в тому числі питання захисту на енергетичних ринках. Тому це ключова позиція, яка пропонується цим законопроектом. У нас є ще один законопроект альтернативний, про нього буде доповідати автор ОлексійРябчин. Рішення Комітету палива і енергетики -прийняти за основу перший законопроект, який я доповідаю, врахувати в доопрацьованій версії між першим і другим читанням пропозиції законопроекту народного депутата Рябчина. Головне науково-експертне управління підтримує для голосування за основу, в цілому. І антикорупційний комітет не вбачає жодних корупційних ризиків в прийнятті цього законопроекту. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати за основу в першому читанні. Дякую. залишайтеся. Ми йдемо по повній процедурі. І я прошу записатися на запитання зараз до доповідача.

Віктор Кривенко, Народний Рух України. Перш за все, хочу подякувати виконуючому обов'язки голови комітету і за цей законопроект, сказати, що ми його підтримуємо, що це абсолютно правильна ініціатива, і всім авторам, ініціаторам. А у мене загальний заклик, в першу чергу до Верховної Ради, до керівництва Верховної Ради, щоб ми сьогодні проголосували про відкликання законопроекту про антикорупційний суд. Давайте ставити це на порядок денний голоси, ми бачимо, є, - щоб була можливість реєструвати наступний законопроект і щоб у четвер ми хоча би в першому читанні його розглянули. Це питання не можна саботувати. А по порушеному законопроекту, який зараз розглядається, прошу його підтримати. Ми будемо його підтримувати. Дякую.

створювати умови для розвитку альтернативних джерел енергопостачання. Це безпека нашої держави. Але у мене запитання стоїть в слідуючому. Будуючи тут безпеку нашої держави, ми забуваємо про те, що обленерго зараз… частки цих обленерго належать представникам Російської Федерації. Сьогодні депутат Держдуми Бабаков, який сьогодні… з 2014 року під санкційним списком, володіє контрольними пакетами акцій всіх обленерго. Чи не на часі вводити поряд з законами про альтернативні джерела енергії закони, які унеможливлювали б вплив іноземних держав на обороноздатність і на енергонезалежність нашої держави? Відповідь. дуже ключових і важливих проблем, особливо які стосуються питань енергетичної безпеки. І я думаю, що будь-яка фракція, у тому числі фракція "Батьківщина", може внести такі законопроекти. І я вам обіцяю, що ми на засіданні комітету їх дуже детально, ретельно розглянемо. Але, разом з тим, щоб бути об'єктивним, я хотів би сказати, що сьогодні приватних чи в приватизованих обленерго ситуація набагато краща, ніж тих, якими управляє українська держава, на жаль. Ви знаєте, що сьогодні в "Черкасах обленерго", в "Запоріжжі обленерго" відбуваються страйки. Люди перекривають дороги, тому що декілька місяців не отримують заробітну плату. Тому, підтримуючи вашу позицію з точки зору енергетичної безпеки, я би хотів ще додатково звернути увагу і уряду, і всіх державних інституцій на ситуацію в тих об'єктах, якими управляє сьогодні держава. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне запитання - від народного депутата Бондаря Дякую. Пане Олександр, в двох словах, будь ласка, ще раз повторіть для народних депутатів, може, які не читали закон, різницю між першим і другим законопроектом. Дякую. Пане Михайле, я дякую за пропозицію, але я не хочу забирати свій хліб у свого колеги, члена нашого комітету ОлексіяРябчина. Він зараз буде доповідати з цієї трибуни, і він скаже різницю, ті пропозиції, які він хоче висловити в своєму законопроекті. Дякуємо за відповіді. Прошу вас на місце, шановний колега. І я запрошую, слово для доповіді, народного депутата ОлексіяРябчина, який підготував альтернативний, 6081-1. Процедура правильна, тому що зараз, шановний пане лідере фракції, я вивчила Регламент, зараз ідуть доповіді по двом законопроектам альтернативним, потім у нас доповідь… співдоповідь комітету, потім у нас лідери фракцій виступають, потім – депутати. це, це законопроекти, які зведені у нас в один блок. Будь ласка, надається слово автору альтернативного законопроекту. Пане Олексій, прошу. РябчинОлексій, фракція "Батьківщина", Донеччина. Шановні колеги, дякую за те, що не проголосували скорочену процедуру. І коли в мене була б така можливість, 10 хвилин спілкуватися про зелену енергетику, продекаплінг економічного зростання, про декарбонізацію, про електромобілі, про трансфер про трансфер низьковуглецевих технологій, про побудову нового типу економіку, однак з поваги до своїх колег, які… і їх законопроектів, які є і стоять наступними, я дуже скорочу свій виступ для того, щоб просто пояснити та законопроектом моїх колег, які запропонували. По-перше, я підтримую повністю логіку першого законопроекту. Технічні умови, які були видані і не використовуються, вони повинні бути обмежені. Тому що у нас є велика кількість інвесторів, які бажають заходити в Україну, створювати робочі місця, інвестувати, платити податки. І є велика кількість людей, які, користуючись своїми корупційними зв'язками в регіонах, зарезервували за собою певні ділянки, певні технічні умови для того, щоб їх просто перепродавати. Тут спекуляція грає нам не на користь. Тому що, дійсно, енергетика України, вона дуже, скажемо, ще будувалась при Радянському Союзі. І нам потрібні великі капіталовкладення для того, щоб ми її модернізували. Для того, щоб ми, наші діти, наші внуки жили за енергетикою енергетикою іншого укладу, а саме:декарбонізована енергетика і та енергетика, яка відповідає нашим зобов'язанням по кліматичній конвенції, яка ратифікована, так звана Паризька кліматична конвенція. І, до речі, ми з вами, колеги, повинні пишатись. Тому що український парламент став одним з найперших в світі парламентів, який ратифікував Паризьку кліматичну угоду, що дало можливість Україні бути одним з лідерів процесу і допомогти ратифікувати цю дуже важливу, надважливу угоду у всьому світі. Чим відрізняється мій законопроект від законопроекту шановних колег. Я пропоную, враховуючи строки, необхідні для будівництва об'єктів різних видів "зеленої" генерації, мати можливість продовження цього терміну, за яким строки ТУ будуть обмежені. Тобто у нас пропонується встановити строк ТО, обмеження 3 роки. Я пропоную мати механізм продовження хоча б на рік, наприклад, для об'єктіввітрогенерації, де треба для того, щоб ти розпочав будування, треба зробити просто рік вітромоніторингу. Наприклад, цього не треба робити, таких значних речей, для сонячної генерації або для інших видів. Тобто у нас повинен бути законний, легальний механізм продовження ТУ для тих інвесторів, які реально прийшли і реально будують. І я пропоную - і саме це було в рішенні комітету, - врахувати саме цю пропозицію в моєму законопроекті. Тому я готовий доєднатися як співавтор до законопроекту моїх колег, якщо буде буде врахована саме ця пропозиція. Тому, якщо шановний голова комітету, який буде потім доповідати висновок комітету, і це рішення буде підтримано, я думаю, що це об'єднає зал і ми знайдемо правильне та державницьке рішення. Дуже дякую за увагу. автора законопроекту. Прошу записатися.

В принципі, закон і альтернативний, і основний - вони мають логіку, можна зараз сперечатися, який з них кращий. Але моє питання до доповідача, воно трошки ширше. Я хотів би запитати, чи можна взагалі сьогодні в Україні говорити про ефективний розвиток альтернативної енергетики, про те, щоб дійсно збільшувалась наша енергетична незалежність, щоб покращувалась екологічна ситуація, у той час, коли енергетика лишається найбільш корумпованою і найбільш монополізованою сферою економіки в Україні. І фактично на сьогоднішній день саме через різні схеми в енергетичному секторі відбувається грабунок через абсолютно неймовірні тарифи. Саме через різноманітні впливи олігархічних кланів, у тому числі російських олігархів, напряму на енергетику відбувається і знищення нашої енергетичної незалежності. Напевно, нам треба приймати, безумовно, і ці закони, але вирішувати основне питання нашої енергетики, і тоді у нас буде можливість розвивати альтернативні джерела енергії. Пане Іллєнко, повністю погоджуюсь з вашим виступом. І хочу додати: логіка моя і логіка фракції "Батьківщина" полягає у тому, щоб енергетика була була демонополізована і вона належала не олігархам, а енергетика належала людям, тому що у нас іде процес децентралізації так званої, фінансової децентралізації, повноважень, а процесу децентралізації енергетики у нас не відбувається, щоб люди володіли енергетикою, створювали енергетичні кооперативи, встановлювати міні-котельні напелетах, встановлювали сонячну або вітрову генерацію та самі генерували цю енергію, як це відбувається у розвинутих країнах. Люди купують електромобілі, вночі заряджають від енергії, яка в їх батареях акумуляторних, і вже є такі технології, накопичилася від

Наступне запитання - народний депутатЛаньо. Не бачимо. Ланьо? Будь ласка. Наступне запитання - народний депутатШкіря. Наступне запитання - народний депутат Кривенко. Колеги, якщо записуєтеся на запитання, то можна бути в залі в цей час? Будь ласка, пан Кривенко, ваше запитання. 13:08:09 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. У мене до вас два запитання. Ми вже говорили, що ми підтримуємо цей законопроект, але у сфері енергетики. Перше. Чи відомо вам про проект "шахтаЛюбельська" - це на Львівщині, - де закриваються шахти видобувні, а є повністю готовий проект по видобутку вугілля. 10 мільйонів аналогічного вугілля ми імпортуємо на сьогодні з країни-агресора, який дасть 3 тисячі робочих місць, який на сьогодні, на жаль, не має необхідної підтримки в міністерства і уряду. Це перше питання. А друге питання. Можете розкрити коротко - до мене надходять звернення від громадян, - суть "Роттердам плюс" і в чому злочинність, і в чому наші претензії до цієї схеми? Дякую. Шановний колего Кривенко, наш законопроект стосується саме сфери "зеленої енергетики". Я думаю, що ми з вамипродискутуємо і про схеми, які є в енергетиці, про злочинну діяльність НКРЕКП, яке намагається просто на тарифах нажитися, на українцях, і ці тарифи, надлишок з них буде йти в олігархічні і політичні певні кола. І ми знаємо, як НКРЕКП було заблоковано саме з цією метою. І зараз Верховна Рада, ну, розблокувала, я не знаю, певним чином. Ну, це юридично, дійсно, такий прецедент дуже небезпечний. Однак ви правильно піднімаєте питання. Стосовно наших вугільних шахт. Я думаю, що Верховна Рада і влада України повинна дати сигнал шахтарям, їх дітям, а чи будуть взагалі, ну, діти шахтарів, онуки шахтаря шахтарями; чи повинні вони йти вчитися на ці спеціальності, в яких регіонах. Мені здається, діалог відвертий, дуже непростий, він повинен бути. Ті об'єкти, які повинні добудуватися, вони повинні добудовуватись; ті об'єкти, які повинні закриватися, на жаль, вони повинні закриватися, але люди повинні отримати компенсацію, люди повинні пройти перенавчання, як ми бачили в Німеччині, як ми бачили в Великобританії… …вони повинні це зробити для того, щоб ми повинні бути чесними з людьми. Цей шлях пройшли дуже велика кількість країн. Старопромислові регіони є всюди, однак не треба воровати і красти на шахтарях, на тих субвенціях, на тих субсидіях і на тих будівництвах шахт, які зараз у нас є. Треба бути чесними з людьми, і чесно дивитися їм в очі, і спілкуватися про непрості питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Я прошу вас на місце, шановний доповідач. І запрошую до слова співдоповідача - першого заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства ДмитраАндрієвського. Дмитро Йосипович доповість нам позицію комітету відносно двох заслуханих нами законопроектів, альтернативних, і потім будуть вже дебати між фракціями і народними депутатами. Шановна головуюча, шановні колеги, комітет подає до розгляду в першому читанні проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (реєстраційний номер 6081) та альтернативний до нього законопроект № 6081-1, який поданий народним депутатом Рябчиним. Законопроектами з метою усунення перешкод для реалізації нових проектів у сфері відновлюваної енергетики пропонується обмежити до трьох років термін дії технічних умов для об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на ту інформацію, яку ми почули від авторів цього закону. На сьогоднішній день Єдина енергетична система України спроможна прийняти приблизно 5гігаватів електричної енергії з альтернативних джерел. Але станом на минулий рік приблизно 4,5 гігавата вже видані технічні умови компаніям, більшість з яких ніяких інвестицій в галузь не роблять. Таким чином, формується тіньовий ринок технічних умов, і це однозначно не сприяє розвитку альтернативних джерел енергії і розвитку цього напрямку в Україні. Тому я впевнений, що цей законопроект дуже слушний і потребує нашої уваги і підтримки в першому читанні. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає, що за основу може бути прийнятий законопроект 6081. Наш комітет підтримує таку думку, а до другого читання можна було б врахувати окремі пропозиції законопроекту 6081-1. Шановні колеги, дякую за увагу і просив би підтримати цей важливий для розвитку з альтернативних джерел електричної енергії законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію комітету. Колеги, є потреба записатися на запитання до співдоповідача? Немає потреби. Прошу вас тоді на місце. Колеги, я прошу записатися зараз на обговорення, на виступи від фракцій, а потім ще буде від депутатів, будь ласка, від фракцій. І під час цих обговорень ви маєте право висловлювати свою позицію відносно двох альтернативних законопроектів.

Олег Ляшко Радикальна партія. Хто із депутатів спілкується з людьми, то точно повинен знати, що переважну частину свого бюджету більшість українців тратить на комуналку, заробляючи копійчані зарплати, отримуючи мізерні пенсії, все життя чесно пропрацювавши, більшість віддають на ліки і на комуналку. Що треба зробити, щоб люди менше платили за житлово-комунальні послуги? Це перше питання -енергомодернізації, тому що, наприклад, в бюджеті наступного року більше 70 мільярдів гривень на субсидії

за рахунок коштів державного бюджету. Саме тому наша команда зареєструвала і добивається прийняття закону, щоб передбачити в бюджеті не менше 10 відсотків коштів, які йдуть на субсидію, спрямувати на енергомодернізацію, щоб за рахунок державного бюджету люди мали можливість поміняти котли, вікна, двері, теплотраси, котельні, і за рахунок цього - зниження споживання енергоносіїв і, як наслідок, зниження вартості житлово-комунальних послуг. Друге стратегічне питання для зниження вартості комунальних послуг – це питання енергонезалежності країни. Більше видобувати власного газу, дорогий імпортний газ, тоді це означає, що за це платить кожний українець. Саме тому за ініціативою команди Радикальної партії минулого тижня було знижено суттєво, до 12 процентів і на видобуток газу. Чим більше ми будемо видобувати газ, тим менше валюти будемо виводити за кордон. Отже, буде стабільна гривня, стабільні ціни, а не той бардак, який сьогодні через хаос, і безвладдя, і безвідповідальність влади і корупції діється із курсом гривні, коли люди зубожіють, і кожний за це платить.

більше 2 мільярдів доларів. Я питаю: де тут український інтерес? Власні шахтарі без роботи, бюджети без податків. Україна втратила щороку 2 мільярди доларів валютної виручки, 40 мільярдів гривень податків, сотні тисяч людей залишилися без роботи, платимо російським шахтарям за російське вугілля. Ви маєте, ті, хто блокував і робив антиукраїнські речі, ви маєте нести за це в першу чергу політичну відповідальність, тому що кожний українець від цього постраждав. І сьогодні у тарифах ми платимо в тому числі і за вартість російського вугілля. Просто неприпустима політика, яка…

Дякую. Шановні колеги, ну, дуже актуальне і серйозне питання розглядає зараз Верховна Рада. Безумовно, енергетична незалежність для нашої держави лежить у руслі якомога швидшої розбудови альтернативних джерел енергії. Але мені виглядають дещо наївними сподівання тут представників влади, які вважають, що власники Обленерго, а я казав про те, що 10 обленерго в Україні володіє "VS Еnergy", депутат Держдуми російськоїБабаков, який, до речі, знаходиться під санкціями ЄС, чи буде він дозволяти розвивати на теренах своїх обленерго альтернативні джерела енергії? Як по мені, то ні за що і ні при яких умовах, тому що він як представник російського капіталу, безумовно, зацікавлений у тому, щоб українці купували дорогий газ, були… знаходились на грані енергетичної якоїсь кризи. Як по мені, потрібно перед тим, як розглядати питання розбудови альтернативних джерел енергії, навести порядок в обленерго і створити інструменти, які давали б можливість впливати на цих власників, які сьогодні знаходяться за межами України. Я обраний по мажоритарному округу по місту Херсону і Херсонської області і можу свідчити, що Херсонська обленерго, яка належить "VS Еnergy", сьогодні фактично тисне на населення, на моє переконання, створюючи передумови для незадоволення владою людей. Вони відключають абсолютно без без всяких там на це підстав ліфти, комунальне освітлення, і люди, я підкреслюю, місяцями знаходяться в умовах ув'язнення на 20-му, 16 поверсі, не маючи можливості спуститися вниз, тому що ліфт не працює. І сьогодні, не створюючи умов для того, щоб ці обленерго знаходилися під впливом держави, нам розраховувати також і на розвиток альтернативної енергетики неможливо. На наше переконання, треба було б створити тут інститут впливу на них. Такий інститут існує в Україні, він запроваджений в банківській сфері. Якщо банки не працюють, то в банк вводиться інститут тимчасової адміністрації. І це цілком виправдано. Але, подивіться, клієнтами обленерго є набагато більше людей, ніж клієнтами банків. І тому, на наш погляд, перш за все прийняття законопроекту, який передбачає введення тимчасових державних адміністрацій, створило б умови впливу української держави на обленерго і потім, як наслідок, бурхливий розвиток, в тому числі альтернативної... Дякуємо вам. Наступний виступ – ІгорШурма від "Опозиційного блоку". Ні, зараз пан Шурма. ІгорШурма. Шановні колеги, нагадаю деякі дані вам. Скільки точиться розмов про енергонезалежність України, про пріоритети розвитку "зеленої" енергетики, що ми маємо по факту на сьогоднішній день? січня 2017 року голова Державного агентства з енергоефективності, енергозбереження України виступив з ініціативою щодо встановлення певних строків будівництва для інвесторів, які мають намір побудувати об'єкти відновлювальної енергетики. За його словами, прошу уваги, сьогодні технічні умови видаються девелоперам проектів на безстроковій основі. І в результаті склалася така ситуація, я повторю попереднього виступаючого, гранична потужність об'єктів відновлювальної електроенергетики, що можуть працювати в об'єднаній енергетичній системі, складає 5,2 гігавати, а на сьогодні видано вже 4,5 технічних умов на приєднання об'єктів відновлювальної енергетики, з яких лише 37 було введено в експлуатацію впродовж 2013-2015 років. Виходить так, що техдокументацію повидавали – ніхто нічого не будує, а лишень приторговують цією технічною документацією. Для вирішення цієї проблемиДерженергоефективності розроблено законопроект щодо обмеження терміну дії технічних умов для об'єктів відновлювальної енергетики. Значить, спочатку говорить про те, що буде видано безстроково, а, з другого боку, говорить, що вводимо термін. Тобто проблема полягає у можливості приєднання до діючих мереж без їх модернізації. Отже, не заперечуючи проти проблеми, вважаємо, що проектом будуть порушені права інвесторів, а це є дуже і дуже небезпечно. Шановні колеги, сьогодні ми порушуємо права одних інвесторів, а завтра на черзі будуть інші інвестори, тому що виникне проблема у тих, хто видає дозволи на технічну документацію. Це дуже буде недобрим прикладом для майбутнього. І наступне. Я… ви знаєте, я не є політичний однодумець чи товариш головуючого Верховної Ради, але я як народний депутат України звертаюся до більшості. Ну не можна так поводитися з головуючим Верховної Ради. Ну чому він повинен апелювати вас: прийдіть, сядьте, проголосуйте? Люди добрі, питання безпеки держави енергетичної шість разів голосується, щоб набрати 150 голосів за скорочену процедуру. І якщо ви думаєте, що сьогодні цьому питанню придалося багато уваги, ми хочемо про неї поговорити, ні, не назбиралося голосів для того, щоб пройти по скороченій процедурі. Тому я звертаюся, в першу чергу, до коаліції. Припиніть принижувати парламент, інакше ви стверджуєте і підтверджуєте, що цей парламент себе вичерпав, йому треба саморозпускатись…. Дякую, пане Ігор, за підтримку. Я думаю, що у нас рівень дисципліни підніметься. Тільки хочу оголосити, що згідно Конституції я не головуючий, а все-таки Голова Верховної Ради України. Дякую дуже вам. Від партії "Відродження" Яценко передає слово для виступу Писаренкові. Дякую. 13:24:20 ПИСАРЕНКО В.В. Дякую, шановний пане Голово. Хочу сказати, що такі законопроекти, вони спрямовані, в першу чергу, на зміну філософії – філософії, яка закладається в новій економіці країни. Я є одним з авторів законопроекту 6081, але вважаю, що обидва законопроекти в принципі вирішують ту задачу, яка сьогодні стає перед які допоможуть зробити більш ефективними інвестування в об'єкти "зеленої" енергетики. Дійсно, я не буду повторювати цих цифр, вони сьогодні кричущі. Сьогодні інвестувати в "зелену" енергетику залишається практично неможливо. Усюди є спекулянти, усюди люди, які перепродають проекти, які оформлені десять років тому, сім років тому, п'ять років тому. Іноді є проекти, які зроблені на 100, 200, 500 мегават по старим технологіям, які вже сьогодні не використовуються при будівництві об'єктів зеленої енергетики. Але все одно людина, маючи документи, ніколи не запускає, поки в неї не куплять товар, який не потрібен для інвесторів. Хочу додати ще інших додаткових плюсів до цих законопроектів і розповісти про них. Звичайно, що зелена енергетика допоможе нам зробити країну більш безпечною. Це дозволить нам мати додатковий ресурс у порівнянні з нашими, з енергетикою атомною. Ми всі пам'ятаємо Чорнобиль і не хочемо, щоб це трапилося. І нам потрібно слідкувати за тим, що відбувається в іншій сфері, в іншій частині нашої енергетики. Я думаю, що питання тарифів зараз тут менш обговорюється в частині цього законопроекту, адже "зелена енергетика" поки що є гарантованою в оплаті, в частині оплати, і з боку держави є достатньо ще дорогою для використання. Але ми говоримо знову ж таки про зміну філософії. 2Зелена енергетика" – це те, що дасть зробити нову економіку,економіку, яка дозволить нам думати про наступні покоління, які будуть жити в цій державі, і які будуть будувати цю державу після нас. Я би хотів сказати, що нам потрібно, якщо ми хочемо зробити наступний крок після цього законопроекту, щоб дійсно інвестори прийшли, також поговорити про гарантії, які ми сьогодні даємо інвесторам, які приходять на Україну. Я хочу нагадати, що одним із таких інвесторів була китайська компанія, в кінці кінців ми знизили їй тариф спеціальним законом, і порушили всі гарантії для інвесторів. приймализдесь і не ухвалювали добрих законопроектів, якщо ми не будемо інвестору гарантувати умови присутністю на ринку, не буде жодного інвестора. Тому, крім цього законопроекту, треба поговорити про гарантії, які держава повинна давати інвесторам для "зеленої" енергетики. Дякую. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій завершені. Колеги, зараз 9 хвилин для народних депутатів, по 3 хвилини. І я прошу народних депутатів, хто бажає взяти участь у обговоренні, провести запис. Будь ласка, 9 хвилин на виступи. Три депутати.Галасюк

і Вовк передають слово для виступу? Ні, виступають. 6 хвилин ви будете говорити, так? Отже, Вовк передає слово для виступуГаласюку. Таким чином, 6 хвилин для виступу. Будь ласка. 13:28:15 ГАЛАСЮК В.В. Дякую. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Покажіть, будь ласка, графік на екран. Шановні колеги! Та ситуація, яка сьогодні відбувається в обмінниках з курсом долара і гривні, це є наслідком слабкості промисловості і тієї неякісної економічної політики, яку сьогодні проводить влада. Це напряму між собою пов'язані питання фінансової стабільності, економічного розвитку і енергетики, про яку ми зараз говоримо. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Внизу ви бачите рівеньімпортозалежності Сполучених Верхня крива, ви бачите рівень імпортозалежності України. У нас імпорт сягає понад 50 відсотків ВВП. А в США і в Китаї це менше 20 І багато цього імпорту, абсолютно необґрунтованого, – це енергоносії і це готова продукція, яку Україна виробляє сама сьогодні або могла б виробляти. Ми сьогодні сидимо на "голці імпортної залежності", яка створює фінансову нестабільність в країні, яка створює безробіття, яка створює еміграцію. Як це можна виправити?Виправити це можна тільки одним шляхом. Через масштабну експортну експансію. Продавати українські товари за кордон. І через розумне імпортозаміщення. Купувати в Україні ті товари, які ми самі виробляємо або здатні виробляти. І для першого, і для другого потрібна міцна, потужна, фундаментальна українська промисловість, яка випускає товари. Ти не можеш продавати те, що ти не виробляєш. Так от, сьогодні головна проблема для української промисловості - вона якраз лежить у площині енергетики. Ви знаєте, яке питання найчастіше ставлять промисловці, роботодавці, підприємці на тих зустрічах, які я проводжу у регіоні як заступник лідера Радикальної партії з економічної політики, як голова Комітету Комітету промислової політики і підприємництва? Питання номер один – це приєднання до інженерних мереж. І це питання стосується всіх видів інженерних мереж без виключення. Як це працює сьогодні? Ті з вас, хто працював у реальному секторі економіки, знають про цю проблему. Коли ви хочете побудувати завод, цех, будь-яке виробництво,агропереробний комплекс, ви змушені прийти до монополіста, там вам виставлять технічні умови, абсолютно завищені, абсолютно необґрунтовані, потім з вас візьмуть хабарі за те, щоб трішки зменшити ці технічні умови, потім ви побудуєте за свої кошти, наприклад, підстанцію, подаруєте її монополісту, заплатите державі за це ще податок на додану вартість, вдумайтесь в це, і четвертий раз ви будете платити в тарифі інвестиційну складову. Тобто інвесторів, виробників, аграріїв, підприємців по суті просто сьогодні грабують, заставляють безкоштовно віддавати активи, побудовані їх ресурсами, платити при цьому хабарі і ще платити податки для бюджету. Скажіть, який розумний інвестор прийде в Україні будувати виробництво, щоб у нас була експортна експансія, щоб у нас було імпортозаміщення. Та ніхто сюди не прийде на таких умовах. Всі інші проблеми вони другорядні: і вартість кредитів, і ставки податків, і так далі. Коли ти не можеш навіть побудувати виробництво, бо умови абсолютно драконівські, умови абсолютно антиконкурентні. Для того, щоб виправити цю фундаментальну проблему, команда Радикальної партії разом зі співавторами з усіх фракцій і груп парламенту (і ми дуже вдячні всім колегам, всьому промисловому лобі, хто це підтримує) зареєстрували у парламенті законопроект 6671 про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який передбачає модель, яка аналогічна до тієї, що працює у Сполучених Штатах Америки, до тієї, яка працює в Ізраїлі. Нам сьогодні потрібні такі сміливі кроки, які ще більш ефективні ніж європейська практика. Логіка дуже проста: хочеш приєднатися до інженерних мереж, побудувати новий завод, будь ласка, або отримай готову точку підключення, або, якщо монополіст з тебе вимагає побудувати якусь інфраструктуру протягом півроку після завершення будівництва, монополіст згідно цього закону буде зобов'язаний повністю компенсувати витрати, понесені Це вигідно виробництву, це вигідно промисловості, це вигідно аграріям, це вигідно підприємцям, всьому реальному сектору економіки. Більш того, цей законопроект вже розглянутий профільним Комітетом з питань промислової політики і підприємництва. Одноголосно підтриманий. Він готовий до розгляду в залі Верховної Ради України. Його треба приймати невідкладно за основу, доопрацьовувати до другого читання і запускати нову модель, через яку ми знімемо шалений бар'єр на вхід в економіку, який сьогодні побудований. Ви подивіться, які сьогодні смішні інвестиції в українську економіку. Національний банк прогнозує на наступний рік 2 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій. Ви знаєте, скільки треба нам коштів цих залучити, щоб вирівнятися з Польщею за рівнем інвестиції на душу населення? Я вам скажу, 200 мільярдів доларів США. Ми 100 років будемо Польщу наздоганяти такими темпами, якщо сьогодні не будемо приймати радикальні рішення в інтересах української промисловості, українських аграріїв, українських підприємців, хто тут хоче виробляти продукцію. Тому ми закликаємо і прийняти цей закон, який ми зараз розглядаємо, я також є його співавтором, і якомога якомога швидше винести до зали і прийняти Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який підтримують всі виробники, весь реальний сектор України. Дякую. Дякую. І я нагадаю, що під час обговорення законопроекту треба виступати по темі законопроекту. Є весь час механізм взяти перерву і виступити. І тому, колеги, зараз буде заключний виступ від народних депутатів.Євтушок Сергій передає слово для виступу Івану Крульку. І після того ми переходимо до голосування. Я прошу запросити усіх депутатів в зал, через кілька хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, ІванКрулько. ІванКрулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" на своєму засіданні прийняла рішення підтримувати ідеї цих законопроектів. Ми будемо однозначно підтримувати законопроект нашого колеги Олексія Рябчина. І цей законопроект спрямований на те, щоб, дійсно, ті інвестори, які беруться інвестувати в альтернативні джерела енергії, виконували свої зобов'язання. І щоб не було так, що резервуються потужності, а потім інвестор не виконує свої зобов'язання. Тому абсолютно точно потрібно в даному випадку приймати в першому читанні один із цих двох законопроектів. Але, в той же час, давайте подивимося, а що у нас насправді відбувається на так званому ринку електроенергії, якого не існує. У нас існують обленерго, які є приватними структурами, всі вони належать олігархам. Частина цих обленерго належить інвесторам так званим, які походять з країни-агресора – з Російської Федерації. Що вони роблять? Вони знущаються сьогодні над підприємцями, вони вимагають хабарі за кожне підключення, вони вимагають будувати за рахунок українських громадян свої додаткові потужності, які далі беруть до себе на баланс. Це те, що зараз відбувається. Чи діє в цьому випадку НКРЕКП як регулятор? Ні, не діє. Більше того, НКРЕКП вчиняє абсолютно протиправні дії, коли через свою бездіяльність до нас блокуються інвестиції з країн Європейського Союзу, з країн… Сполучених Штатів, з Канади. І це є та робота, яка сьогодні абсолютно видна неозброєним оком, і пов'язана вона з тим, що цей орган створений неконституційним шляхом, його призначив Президент без конституційних на це повноважень. Та сама ситуація у нас відбувається і в облгазах. От буквально зараз ми повернулися з колегами з "Батьківщини" з міста Суми. Як там діє, зокрема, "Сумигаз?" "Сумигаз" відключає зараз, в опалювальний сезон, від громадян постачання газу з однієї причини: що люди не встановлюють лічильники будинкові, а вимагають щоб облгаз встановив для них лічильники для кожної конкретної родини і сім'ї. Це відбувається через те, що, з одного боку, розказують, що у нас є ринок газу, ринок енергії. Насправді немає ні одного ні іншого. Діють монополісти. Монополісти діють брутально, вони викачують з людей кошти, вони змушують сьогодні бюджет платити їм субсидії, які не сприяють енергоефективності, енергозбереженню, а тільки набивають кишені олігархічних груп. Тому ми вважаємо, що треба ці закони приймати, але, з іншого боку, наводити порядок з монополістами, які насправді знущаються з українських громадян. Дякую. Дякую вам. Отже, завершилися виступи від народних депутатів. Зараз заключне слово для голови комітету Олександра Георгійовича. і Секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів в зал, і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Через дві хвилини прийняття рішення. Будь ласка, дві хвилини для заключного слова - Домбровський Олександр Георгійович. шановний пане головуючий, я хотів би щиро подякувати за глибоку, системну, на мій погляд, професійну дискусію, яка відбулася. Але можливо тойнакал, який є у цій залі, говорить про одну дуже важливу річ, що днів енергетики і обговорення проблем, які накопичилися в енергетичному секторі, в питаннях тарифоутворення, в питаннях захисту прав громадян України потрібно в українському парламенті проводити частіше і більше. Я хотів би подякуватиДерженергоефективності пану Савчуку і віце-прем'єру Зубко за конструктивну співпрацю і позицію, я хотів би подякувати всім фракціям і Радикальної партії. Але заради справедливості, пане Олег, я хочу сказати, що ініціатива "Купуй українське", збільшення видобутку українського газу, збільшення обсягу інвестування в енергоефективний сектор економіки - це не тільки ініціатива Радикальної партії, тому що я є співавтор багатьох законопроектів. І я хочу сказати, тут є ініціатива "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", і "Батьківщини", і "Самопомочі". Мені приємно, що енергетика починає об'єднувати зал. Друзі, купуємо українське і інвестуємо в Україну – це сама правильна формула, яка сьогодні потрібна для нашої країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. І я прошу займати робочі місця. Будь ласка, прошу заходити в зал. І я ставлю на голосування… я першим поставлю пропозицію комітету: за основу 6081. Сформулюйте мені як, будь ласка. Отже, колеги, можемо голосувати? Я зараз тільки скажу, що я поставлю за основу 6081 з урахуванням пропозицій, які викладені в законопроекті Рябчина 6081-1, і в такому формулюванні я буду ставити на голосування. Домовились, так. Отже, голосуємо, колеги. Я прошу зайняти робочі місця, колеги. Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (6081) з урахуванням пропозицій законопроекту 6081 за основу, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати за основу, з урахуванням пропозицій 6081-1. 6081 за основу, прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Це лишень за основу, колеги.

Пане Домбровський, одна хвилина, скажіть, які пропозиції в законопроектіРябчина. Будь ласка, одна хвилина. 13:42:03 пропозиції альтернативного законопроекту доповідав панРябчин, йому задавали запитання. І ми прийняли абсолютно правильне, консолідоване рішення: за основу прийняти перший закон і доопрацювати між першим і другим читанням пропозиції, які є в альтернативному законопроекті. Колеги і друзі, я дуже просив би підтримати таку версію за основу. Дякую. Колеги, я зараз поставлю на повернення до пропозиції комітету. Але ми за нібито добрими намірами можемо просто "завалити" законопроект. я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону 6081. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати повернення до законопроекту. Прошу підтримати. Голосуємо

За-216 Зараз, колеги, тоді я поставлю… Отже, колеги, зараз я поставлю, згідно Регламенту, наступний законопроект, якщо він не набере голосів, тоді я поставлю ще раз на повернення. Домовились – так? Так буде правильно. Я ставлю зараз на голосування проект Закону 6081-1, альтернативний. Якщо він не пройде, тоді я поставлю на повернення до 6081. Отже, комітет його не підтримав. Ставлю 6081-1. Хто підтримує, прошу голосувати.

За-102 Рішення не прийнято. Отже, альтернативний не пройшов. І, колеги, зараз я ставлю пропозицію повернутися. І я хочу ще раз наголосити: ми зараз, якщо не приймемо правильне рішення, просто можемо завалити важливий законопроект. Я виконав вимогу, я поставив альтернативний. Тепер, колеги, повернемося до 6081. І я прошу усіх... Спочатку – повернення, я прошу усіх підтримати дану пропозицію. Прошу зайняти робочі місця і прошу приготуватися до голосування. Під час голосування я прошу бути на робочих місцях. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект закону 6081. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо. Прошу підтримати, прошу об'єднатися. Три голоси, бачу, не встигли. Будь ласка, запросіть, займіть місця. Коли ви під час голосування не на місцях – це зневага до всього парламенту. Я попереджаю кілька раз, коли відбувається голосування. Це просто, друзі, треба припиняти неповагу один до одного і неповагу до парламенту. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця. Я поставлю ще раз пропозицію повернутися до голосування за проект закону 6081. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Два голоси. Я ще раз, третій раз, поставлю, колеги. (Шум в залі) Я поставлю останній раз. Якщо не буде голосів, тоді, колеги, я буду ставити наступну пропозицію: повернути в комітет. я, колеги, не розумію цієї позиції, коли автори законопроекту ставлять під загрозу сам законопроект, просто не розумію. Прошу всіх зайти в зал, прошу зайняти робочі місця. Прошу зайняти робочі місця. Отже, готові до голосування, голови фракцій? Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 6081. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Дайте можливість розглянути, проголосуйте за повернення. Прошу підтримати. Прошу голосувати за повернення. Голосуємо. Прошу по фракціях показати. "Блок Петра Порошенка" – 97, "Народний фронт" – 58, "Опозиційний блок"

Ні, колеги, ми думками вже мінятися не будемо. Я прошу… Я прошу, колеги, не виходити з залу, я ще раз поставлю на голосування. Два голоси не вистачає. І я прошу не виходити з залу. Прошу приготуватися до голосування, запросити депутатів. Будь ласка, займіть місця. Прошу зайняти місця. Отже, колеги, Отже, колеги, готові до голосування? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6081. Я прошу усіх уважно голосувати, нам не вистачило два голоси, і прошу взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За повернення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно! Кожен голос. Колеги, це парадоксальна ситуація – один голос. Не спрацювала картка, я бачу. Але, залі) Добре. Будь ласка, займіть місця. Я ще раз поставлю. Прошу підтримати повернення до розгляду проекту Закону 6081. Прошу проголосувати. Чому ви не голосуєте, голова комітету? Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Чому ви не встигли, якщо ми п'ятий раз голосуємо? Яким чином ви не встигли, колеги? Я ставлю зараз пропозицію наступну по Регламенту: повернути в комітет для повторного першого читання. А ви мені поясніть, колеги, всі, що кричать зараз, ми голосуємо котрий раз? Ви зневажаєте парламент, під час голосування перебуваючи в кулуарах, а заходячи тільки тоді, коли ми ставимо п'ятий чи шостий раз. Колеги, добре. На вимогу всіх фракцій я ще раз поставлю. Якщо не буде голосів, ми перейдемо в комітет на повторне перше читання. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 6081. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу голосувати.

Тепер у мене є два, дві пропозиції. Перша пропозиція – з поправками, друга – без поправок. Першу ставлю без поправок. Отже, ставлю перше голосування: пропозицію комітету. Хто підтримує проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (6081), пропозицію комітету, за основу? Хто підтримує пропозицію комітету, прошу голосувати. Прошу підтримати за пропозицію комітету за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати.

За-227 Закон прийнято. В першому читанні за основу рішення прийнято, а не закон прийнятий. Колеги, у нас лишається 5 хвилин. Ми не встигнемо розглянути законопроект. Я хочу зачитати ще оголошення, які надійшли в президію Верховної Ради України. Відповідно статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За права споживачів енергетики". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України:Войціцьку Вікторію Михайлівну, Продан Оксану Петрівну, Гузя Ігоря Володимировича, Голуба Владислава Володимировича, Підлісецького Лева Теофіловича, Рябчина Олексія Михайловича і Медуницю Олега Вячеславовича. Вітаю вас зі створенням міжфракційного об'єднання. згідно Регламенту Верховної Ради України ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую завершеним. Прошу всіх прибути о 16 годині в зал для продовження розгляду питань паливно-енергетичного комплексу. І, колеги, нагадую: наступним є проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях. О 16:00 прошу всіх прибути в зал.